Hvala

**Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa prelazimo na dnevni red. Prva točka - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, osobe, drugo čitanje, P.Z. br. 541. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava i članka 172. a u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Prije nego što dam riječ poštovanom državnom tajniku Ivanu Vidišu, javila se kolegica Selak Raspudić sa zahtjevom za stankom. Izvolite. Tražim stanku u ime kluba Mosta, prije svega da upozorim da starije osobe nisu marionete čija predstava počinje u predizborno vrijeme i kojima se može manipulirati na način da se kupuju njihovi glasovi da bi se isto tako odbacilo čim izborna predstava završi. I oni će takve vaše namjere prepoznati. A da namjere ove Vlade nisu časne, kada se tiče financijskog položaja starijih osoba najbolje pokazuje paradoks kojeg ste i sami javno razotkrili, a on je slijedeći. Naime dok ovdje govorimo o povećanju nacionalne naknade za starije osobe, istodobno naše se i njihove mirovine tretiraju kao investicijski fondovi iz kojih će se uzimati da bi se opravdavale investicije i bogaćenja nekih gospodarstvenika. Dakle naši mirovinski fondovi više nisu sigurni nego služe kao prostor za bogaćenje prigodnih gospodarstvenika, a ovdje govorite o tome da ćete povećavati nacionalne naknade za starije osobe. Osim što se starije osobe ne smije gledati na takav potkupljivački način, želim upozoriti da je u Hrvatskom saboru rezolucija o položaju pravima starijih osoba, koju su sastavili mahom stručnjaci, a u čije ime sam ih ja ovdje predložila i koja ne može doći na Dnevni red jer je oporbeni prijedlog. U tom smislu kada govorimo o starijim osobama, njihove probleme i prava treba sagledavati cjelovito, cijelo vrijeme imajući u vidu dostojanstvo starijih osoba i na taj način osigurati registar oboljelih od demencije, specijalni dom za dementne, registar ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, nadzor i kontrolu staračkih domova,

Digli ste povredu Poslovnika. Onda, dobro, ok. Nema problema izmijenit ćemo, ovaj. Kako bih evo još jednom istakli važnost nacionalne naknade za starije osobe i kako s ovim zakonom poboljšavaju uvjeti za ostvarivanje nacionalne naknade za starije osobe. Vlada RH je ovim zakonom omogućila da starije osobe ostvare veću naknadu, dakle moramo znati da je ovo naknada za one starije osobe koji nisu u svijetu rada ostvarile dovoljan prihod kako bi mogle ostvariti mirovinu. Ovim zakonom očekuje se da će se povećati broj starijih osoba koji će imati pravo na naknadu i u svakom slučaju ne možemo govoriti da se o starijim osobama ne vodi briga. Dakle, postoje starije osobe koje ostvaruju naknade zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi i postoje starije osobe koji ostvaruju minimalnu mirovinu. Dakle ovim zakonom rješava se onaj, one starije osobe koje ne ostvaruju niti jednu od ovih, dakle niti naknadu u sustavu socijalne skrbi, a niti mirovinu iz sustava mirovinskog osiguranja. Stoga evo još jednom želim reći kako će ovaj zakon povećati kvalitetu života starijim osobama. samo saborskih zastupnika nego i svih starijih osoba u RH kada govorimo da ovime Vlada pokazuje brigu prema njima. Jer osim što odbija dignuti iznos minimalne nacionalne naknade, odbija ga i uskladiti dva puta godišnje s inflacijom, a bacila nas je u sunovrat inflacija nakon što je uvela euro i paralelno naravno naše mirovine rasprodaje i služe joj kao investicije. Nikakva to briga za starije osobe nije i ona to kao i mi vide. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Selak Raspudić, znadete i sami da se prekršili Poslovnik, dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. Kolegice Burić, izvolite i vi. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. 238. uvreda. Kolegica Selak Raspudić laže i obmanjuje javnost zato što ovim zakonom koji je pred nama naknada za starije osobe se podiže za više od 24%. To je poruka ovoga zakona, socijalna sigurnost, podizanje socijalne zaštite upravo naših najstarijih, a u smislu ovog zakona onih koji nisu postigli niti minimalne uvjete za mirovinu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Isto tako kao i kolegici Selak Raspudić. Prekršili ste vi Poslovnik, dobivate opomenu. Sad se ponovno javila kolegica Selak Raspudić. Izvolite. Čl. 238. Hvaliti se podizanjem od 24% kada je u protekle dvije godine inflacija osnovnih životnih potrepština bila minimalno 30% je doista da vam pamet stane. Pa nemojte onda vrijeđati još uvijek zdravu pamet starijih osoba u RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Selak Raspudić i vama ide opomena jer ste isto tako replicirali. Kolega Grmoja izvolite. Povrijeđen je čl. 238. da, ovo je nevjerojatno gledati da ovo povećanje umirovljenicima predstavljaju kao nekakav epohalni doseg dok istovremeno službeni podaci Eurostasta pokazuju da je, da su u Hrvatskoj cijene namirnica najviše rasle i da smo rekorder. Jel vi stvarno mislite da nakon što ste uveli euro, omogućili ovoliku inflaciju i osiromašili hrvatske građane, vi im sada dajete manje nego što im, što ste Povrijedili ste i vi poslovnik i pozivam vas kolegice i kolege, imamo raspravu, još nismo ni započeli, a već vodite rasprave kroz povrede poslovnika, idete u sadržaj, a ne u proceduralne pogreške, a imamo sada predlagatelja, pa će bit replike, pa klubovi, pa pojedinačno, moći ćete sve to reći više puta. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. 238., povrijeda poslovnika, ekipu iz Mosta očito boli glava zbog dobrih i pozitivnih rezultata ove Vlade, a boli ih glava samo zato što je to Vlada HDZ-a. Ono što ću još jedanput napomenuti da nacionalna naknada za starije osobe ovim zakonom raste za više od 24%, a sve mirovine u mandatu Vlade premijera Plenkovića rasle su za više od 53%.../Upadica Kolegice Burić, dobivate opomenu, isto tako ste povrijedili poslovnik. Sad se javlja i kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Referiram se na čl. 238., pa nemojte radit blesavce od nas. Da je ovaj zakon bio uspješan i da je postigao uspjeh ne bi išli u izmjenu i dopunu zakona. U izmjenu i dopunu zakona idete jer je ono što ste zacrtali u osnovnom zakonu niste uspjeli ostvarit, a niste uspjeli ostvarit jer ste krenuli s krivim postavkama. I sad idete u izmjenu i dopunu i pokušavate nam to dokaza…,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Čl. 238., govore se neistini podaci. Prvo, vrijednost ako baš hoćemo HDZ-ove Vlade je što je uopće donijela Zakon o nacionalnoj naknadi, dakle to nije pravo iz mirovinskog osiguranja, niti je to zajamčena minimalna naknada. To dobivaju oni naši stariji građani koji nisu mogli ostvariti niti jedno, niti drugo pravo, dakle jedna novina, a izmjena je radi povećavanja iznosa, pa mislim da to nije za kritizirati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam kolegice Murganić, isto tako opomena jer ste replicirali, pa idemo sad ponovo na zahtjev za stankom. Kolega Bernardić, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, tražimo stanku kako bi upozorili na nekoliko stvari. Prije svega, ova naknada, nacionalna naknada koja se uvodi, ono što mi smatramo u Klubu Socijaldemokrata da ju je potrebno, baš kao i mirovinu, ne jednom godišnje, nego dva puta usklađivati sa troškovima života i molim vas da tu primjedbu ozbiljno shvatite i da ju ugradite. I iako je ta naknada jedan zapravo dobar potez koji će sasvim sigurno voditi tome da će one najsiromašnije obitelji dobiti dodatnih 150 eura. Indikativan je momenat kada se to događa, događa se neposredno pred parlamentarne izbore i događa se nakon što su troškovi života u Hrvatskoj uslijed velike inflacije eksplodirali. I onda se postavlja pitanje hoće li to riješiti probleme i osigurati egzistenciju tim obiteljima koje su na rubu siromaštva i sada krpaju kraj s krajem. Nažalost neće, to je tužna činjenica o situaciji u Hrvatskoj. Evo vam članak „Hrvatska je rekorder EU po rastu troškova života“, nažalost to je hrvatska realnost. Sve je poraslo, cijene režija, hrane u dućanima zadnje 2 i pol godine zaredom kontinuirano rastu, inflacija u Hrvatskoj je rekordna u Europi, troškovi života i potrošačka košarica su narasli toliko da umirovljenici sa kovanicama dolaze na blagajne i kupuju jedan do dva artikla, a prosječna mirovina u Hrvatskoj je nažalost 449 eura. I ja vas pitam, tko u Hrvatskoj može preživjeti sa 449 eura bez obzira što je ona narasla? Nažalost, inflacija je pojela sve mirovine, kompletan rast mirovina u Hrvatskoj, pogotovo najmanjih mirovina i ti ljudi su danas sirotinja, pola milijuna njih je danas ispod granice ruba siromaštva. To je istina o umirovljenicima u našoj zemlji. Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ako ne, nastavit ćemo u 11

Pozivam sada poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivana Vidiša da predstavi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedniče sabora, saborske zastupnice i zastupnici, danas smo ovdje s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Ono što želim istaknuti da nismo imali izmjena, većih izmjena u odnosu na prvo čitanje, te sam zadovoljan i mi u ministarstvu da smo dobili jednoglasnu podršku 113 zastupnika koji su ovdje glasovali o izmjenama nacionalne naknade za starije. O samoj naknadi bih istaknuo da smo imali obvezu naknadnog procjene učinka propisa, te smo prije svega ušli u izmjene i dopune kako bismo olabavili uvjete za stjecanje same naknade i kako bismo povećali obuhvat korisnika. Već smo u uvodu čuli od zastupnika više elemenata i kritika na samu naknadu, ali istaknuo bi ono što je iznimno važno, a to je da se ova naknada odnosi na jednu ciljanu skupinu koja je iznimno ranjiva, više puta sam naglasio i u raspravi u saborskim odborima da je ciljana skupina, ovo su samo neke brojke, da su 2/3 korisnika ustvari korisnice i da je prosjek godina 73.g.. Osim toga, moram to napomenuti da se ovdje ne radi o naknadi koja se koordinira, tu govorim o Uredbi o koordinaciji socijalne sigurnosti, niti se radi o naknadi koja pripada iz radnog odnosa, znači nama je iznimno važno da navedemo tu diferencijaciju. Ovo je naknada za osobe iznad 65 godina koje nisu imale prilike tijekom svog života steći mirovinu, nisu imali mirovinsko osiguranje kako bi stekli minimalan uvjet za dobivanje mirovine te upravo za njih predviđena nacionalna naknada za starije kao posebna mjera za tu ciljanu skupinu, jedan socijalno-zaštitni institut. O samim izmjenama i dopunama istaknuo bih da su one nastale na temelju onoga što smo vidjeli u praksi, a to se prije svega odnosi na zapreke koje su korisnici imali pri ostvarivanju ili pri izlasku iz naknade. Tu moram istaknuti razdoblje prebivališta, neprekinutog prebivališta u RH koje je inicijalno bilo 20 godina, tu smo imali izmjene Zakona o prebivalištu, ušli smo u jednu koordinaciju sa kolegama iz Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi olakšali uvjete i priznavanje tog statusa dugotrajnog prebivališta, ali smo odlučili smanjiti razdoblje prebivališta na 10 godina. Nakon toga, jedan od najčešćih razloga za odbijanje korisnika je bio cenzus. Kao što znate inicijalno, cenzus je bio u visini same naknade koja je bila 108 eura, sad 120 eura i biti će 150 eura te smo zato po članu kućanstva odlučili povisiti naknadu na dvostruki iznos buduće naknade, od siječnja će biti 300 eura. Osim toga, primijetili smo da je jednostavno ciljana skupina takva da ima, rekao bih, izazova i pri samoj mobilnosti i zato smo u izmjenama odlučili omogućiti isplatu putem Hrvatske pošte. Naravno da, budući da smo resorno ministarstvo koje provodi i projekt Zaželi, da ćemo probati u direktnom razgovoru u kućanstvima tih osoba vidjeti koje su njihove daljnje potrebe i uputiti ih na ovu naknadu ukoliko je ne ostvaruju. Mi očekujemo da će ovo povećanje od otprilike 25% svakako povećati broj korisnika, trenutno ih je otprilike 7130, mi računamo otprilike novih 14, ukupno 14 tisuća korisnika. Ono što bih istaknuo da je naknanda nešto fleksibilnija od drugih sličnih davanja, tako da ona nema imovinski cenzus i značajno je povoljnija budući da ne uzima u obzir i vlasništvo nad drugim pokretninama i nekretninama korisnika. Malo šire od same nacionalne naknade za starije, osvrnuo bih se na nekoliko sugestija ili kritika koje smo imali već sad prije mog uvodnog izlaganja. Ovo je samo dio napora Vlade kojima se nastoji poboljšati materijalni i svaki drugi položaj osoba iznad 65 godina. Složio bih se sa zastupnicom Selak Raspudić da je njima potreban sustava pristup, ali to je ono što mi cijelo vrijeme radimo. Ne samo kad je u pitanju nacionalna naknada za starije, već i sami iznos i mirovina. Znate da su one u našem mandatu u apsolutnom iznosu rasle za 181 euro, a istaknuo bih da ukupno četvrtina naših proračuna se odnosi na mirovine. Dakle to je jedan vrlo kompleksan, rekao bih, ogroman sustav koji ima ogromne financijske učinke po naš proračun, a nevezano za to i bez obzira na to, mi smo od siječnja imali izmjene i dopune zakona i o mirovinskom osiguranju kojima je mirovina rasla za preko pola milijuna umirovljenika. Nadlaje, svjesni smo ovoga što smo rekli vezano i za rast cijena, tako da je bilo i 6 jednokratnih dodataka, sve u svemu, samo u prošloj godini, nevezano za ove izmjene i dopune o kojima mi danas govorimo, imali smo preko 881 milijun eura dodatnih ulaganja u standard naših starijih građana. Prema tome, nastavljamo naše napore kako bismo osigurali široku paletu usluga, široku podršku i istaknuo bih, isto tako, da kada govorimo o našim starijima, ovo je bila godina u kojoj smo i moram priznat, ne .../Govornik se ne razumije./... već nekoliko godina radili na pripremi poziva za centre za starije, tako da će moje ministarstvo, a i RH, ne samo od neovisnosti nego i puno dulje razdoblje, imati jedno rekordno ulaganje u infrastrukturu za starije. Gradit će se 18 centara za starije iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i iz državnog proračuna. Dakle 160 milijuna eura za 1800 novih smještajnih kapaciteta u centrima za starije, ali tu napominjem da nam nije bit samo život u institucionaliziranim zajednicama ili objektima već i skrb u samoj zajednici zbog čega ćemo uskoro objaviti i rezultate projekta Zaželi, dakle trudimo se imati jedan sustavan i sveobuhvatan pristup prema starijim osobama koje su nam iznimno važni, ne zbog izbora, nego zbog naših vrijednosti i od kad sam ja u ministarstvu, a to je već, mislim da je 8. godina, napravilo se jako puno za umirovljenike, u datim okolnostima koje su praktički cijelo vrijeme krizne, bilo da se radi o krizi energenata, prouzrokovanih agresijom, bilo da se radi o Covid krizi koja je imala poseban učinak na naše starije ili iskusnije sugrađane, pogotovo one u ciljnoj skupini od 65+. Tako da, veselim se raspravi danas i još puno toga vrlo rado podijelili sa vama ovdje danas kako bismo vam dokazali da zaista imamo jedan sustavan pristup i da smo u ovom razdoblju koje je bilo krizno osigurali i projekti ulaganja, koji su u svakom slučaju, rekao bih, rekordni. Zahvaljujem se. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Možete se vratiti na mjesto pa ćemo ići s replikama. Ima ih ukupno 11. Prva je na redu zastupnica Selak Raspudić, izvolite. Slažem se da neke teme nadilaze stranačke interese, ja bih doista voljela da mi ovdje imamo jednu cjelovitu raspravu o položaju i pravima starijih osoba. Međutim, mene je sram kada sam svjesna činjenice da u HS-u na dnevnom redu spava rezolucija o položaju i pravima starijih osoba koje su izradile 4 stručnjakinje s našeg Pravnog fakulteta u Zagrebu samo zato što ju je oporbena zastupnica predložila. Vas ću pitati sljedeće, ako je nas inflacija bacila na koljena, onda je osobe kojima je ova nacionalna naknada namijenjena srušila i s tih koljena i baš zato je nužno ostvariti i zahtjev pučke pravobraniteljice i popravljanje njihovog položaja na način da se ona usklađuje s inflacijom 2 puta godišnje, bez obzira što nije riječ o mirovini. I njih inflacija jednako, ako ne i teže, udara nego i sve one koji primaju mirovinu. Zašto to ne želite prihvatiti? **Jandroković, Hvala vam zastupnice. Kada je riječ o rezoluciji, moram priznati da sam vidio tekst te rezolucije i u svakom slučaju, pohvaljujemo bilo koji napor, brigu, želju prema osobama iznad 65 godina. Ono što ja mogu reći na osnovu tog nacrta je da su to teme koje smo mi već praktički apsolvirali, dakle sve to o čemu ta rezolucija govori je već pokriveno našim strateškim dokumentima i mi smo na sva ta pitanja već dali odgovore. Naravno da nas zanima bilo koja inicijativa koja može doprinijeti tome što mi radimo međutim ih ovog mog kratkog izlaganja mogli ste vidjeti da smo odgovorili na svako od tih pitanja. Može se pisat još 10 rezolucija ali mi svoje ciljeve koje smo napisali u programu Vlade i u svim drugim stranačkim dokumentima jednostavno donijeli i to kontinuirano, cijelo vrijeme i sa brojkama koje su bile maksimalne u okviru mogućeg. Kada govorimo o usklađivanju, bitno je voditi računa o onima koji su zaista doprinijeli svojoj mirovini i zato ne može miješati nacionalnu naknadu za starije i mirovine. Mi nismo za usklađivanje koje se odnosi na temelju cijena jer to jednostavno nisu …/Upadica predsjednik: Hvala vam, vrijeme je isteklo./… dvije iste Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče ovim izmjenama prije svega donosimo socijalnu sigurnost i povećanje dakle prihoda i od niza pozitivnih pomaka koje možemo vidjeti, jedna od ključnih stvari, ja bih rekao je i podizanje imovinskoga cenzusa kojeg ste spomenuli gdje je konkretno sa sadašnjih 121 euro se diže na 300 eura po članu kućanstva, što sa jedne strane smanjuje rizik od siromaštva dakle starijih kućanstava koji žive od jedne mirovine ali isto tako je jako bitno obuhvaća i žene koje tijekom svoga rada nisu ostvarile dakle, priliku za mirovinu, a žive u kućanstvu sa jednom mirovinom. Pa ako možete malo bolje pojasnit ili dublje, zbog interesa javnosti. Hvala. **Jandroković, Tako je i u ovim okolnostima koje smo govorili uvidjeli smo da sam iznos treba podizati. Cenzus je kao što sam naveo prije bio u iznosu jedne naknade. Dobro ste detektirali, to je bilo premali cenzus, preniski cenzus i najčešći razlog odbijanja je bio uz, uz još neke postavke poput nažalost smrti, ulaska u radni odnos je bio upravo taj cenzus budući da je on iznimno nizak na 150 eura i zato je odlučeno da on po novome, po novom povećanju koje će biti za četvrtinu od siječnja, upravo bude tih 300 eura. Usporedno sa zajamčenom minimalnom naknadom, on naknada za starije ima povoljnije uvjete. Recimo kod zajamčene minimalne naknade vi ako imate vozilo npr. koje je u vrijednosti preko 5 tisuća eura, već ispada iz MN-a i takvih uvjeta mi ovdje nemamo. Tako da mi vjerujemo da ćemo cenzusom povećati dodatno broj korisnika, jer on je za nas bio zaista ograničavajući faktor u mnogim zahtjevima koji su odbijeni upravo zbog njega. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle kad je zakon donesen on je stupio na snagu 1.01.2021., predviđeno je da u prvoj godini broj korisnika bude 19.700, a onda u drugoj godini da to bude 21.550. Prema vašim podacima od početka pa do sada do 16. listopada je 16.318. dakle otprilike se, kad se to sve zajedno zbroji negdje oko 30-ak % od onog što ste predvidjeli. Mene zanima kad ste radili analizu ovih izmjena i dopuna, je li u izmjene i dopune idete iz razloga što se vidjelo da je relativno mali broj korisnika, da ono što ste htjeli postić, niste postigli. Dakle to su razlozi izmjene i dopuna. Šta ste sad između ostalog kroz ove razloge izmjene i dopuna se odlučili odnosno što predviđate, koje, da li ćete doć do tih brojaka koje ste tad predvidjeli ili predviđate nešto drugo. Dakle koji vam je target, koji je smisao, koji je nekakav, nekakva brojka koju predviđate da ćete dostić. Hvala lijepo. Za početak bit ovih izmjena i dopuna nije da dostižemo nekakve targete, KPI-jeve koje smo sami sebi zadali, bit je da oni koji nemaju drugih primanja imaju nacionalnu naknadu za starije, tako da ključna stvar ovih izmjena je jednostavno veća materijalna, bolji materijalni status onih koji ovise isključivo o ovoj naknadi. Mi smo upravo zbog adekvatnosti, rekao bih procjene, imali obvezu naknade procjene učinka propisa, ispričavam se, gdje smo vidjeli da jednostavno prije svega cenzus, bolja ekonomska situacija ulazak i u radni odnos velikog broja korisnika doprinosi tome da nemamo cilj koji smo tada gađali. U ovoj naknadni učinci propisa vidjeli smo koji su 10, 15 najčešćih razloga zbog kojih se rješenja odbijaju, zbog kojih se ne ulazi u naknadu i na temelju toga smo išli u izmjene i dopune. Sada nam je cilj otprilike uključiti duplo veći broj korisnika nego što trenutno imamo i korisnica, a to je 14 **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Zakonom o nacionalnoj naknadi starije osobe, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine uvodu se upravo naknada za one osobe starije od 65 godina bez primanja. Ovim predloženim izmjenama se uvjet neprekidnog trajanja prebivališta na području RH snižava sa 20 na 10 godina te se iznos nacionalne naknade podiže na 150 eura. Evo, zanima me zašto nije propisan imovinski već prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu? **Vidiš, Ivan** Prvo vezano uz prebivalište kao što sam na početku rekao to je jedna ciljana skupina koja ima rekao bih, izazova pri mobilnosti izazova pri praćenju izmjena propisa najnovijih informacija. Vezano za pitanje prebivališta tu smo u suradnji s kolegama iz Ministarstva unutarnjih poslova koji nam mogu odnosno tim korisnicima pomoći utvrditi prebivalište kada nisu izvadili osobnu iskaznicu novu i Tako da taj element je vezan uz poteškoće koje ta ciljana skupina općenito ima i zbog toga ćemo uć u jednu malo detaljniju informacijsku kampanju prema tim korisnicima. Kad govorimo o cenzusu, bit svega je da imaju osobe ove ciljane skupine što lakše uvjete za ulazak zato smo napravili tu razliku odnosno zajamčenu minimalnu naknadu i bez obzira na to mislim da je dobro da nismo išli na tako stroži imovinski cenzus kao kod zajamčene minimalne naknade jer i u praksi je očito da, da ovakve osobe zaista nemaju nekakvu imovinu zbog koje bi najčešće mogli ispadati iz same mjere. izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče evo govorite o socijalnom zaštitnom institutu da je to nacionalna naknada za starije osobe i da se ovim zapravo izmjenama povećava na 150 eura, što zapravo nije dovoljno ako usporedimo da je ona niža sada od zajamčene minimalne naknade koja iznosi 172 eura za samca i ako usporedimo pogotovo sa najnižom mirovinom za 15 godina radnog staža koja iznosi 168 eura, odnosno prosječno 293. Ti svi podaci pokazuju da su mirovine u Republici Hrvatskoj izuzetno niske i pogotovo najniža mirovina, a i sve druge tako da evo drago nam je što ste prihvatili prijedloge SDP-a i idete u tome da uvodite trajni dodatak što se tiče mirovina na osnovu mirovinskog staža kao i uvođenje povoljnijeg omjera 85:15 s obzirom na povoljnijeg faktora što će sigurno doprinijeti povećanju mirovina. **Jandroković, Gordan Da, evo samo još nekoliko podataka vezanih za ZMN, budući znam da je to vaša tema, pa ćete me dobro razumjeti. Znači kod ZMN-a je problem kad uspoređujemo sa nacionalnom zakladom za starije to što kada imamo dvoje ljudi u kućanstvu ZMN umanjuje i oni imaju manje nego što će imati zajedno sa nacionalnom zakladom za starije. Znači, oni bi imali manje od 300 eura kod ZMN-a. To je dosta bitna postavka budući da mnogi žive u zajedničkim kućanstvima. To prije nisam napomenuo. Što se tiče same naknade dobro ste rekli da je najniža mirovina za 15 godina ako se ne varam veća, ali ipak je malo veća razlika. 181 euro je najniža mirovina za 15 godina staža. Ukupno gledano mi se trudimo tu ipak napraviti diferencijaciju između mirovina koje su zarađene i ove naknade koja ponavljam nije zarađena, budući da osobe nisu imale priliku steći neki drugi staž tako ta tu moram još jedanput ponoviti da je naknada uvijek postoji jedna razlika između nje i minimalne mirovine. Kolegice Lukačić, izvolite. mnogi građani su pitali i oni koji već ostvaruju naknadu za starije osobe, a i oni koji još ne, ali pripremaju se predati zahtjev. Problem je dostave tih mirovina, dakle željeli bi mnogi da im se dostavi kući, da im poštar donese mirovinu, jer im je problem odlaziti u banke ili do bankomata. Vidim da ste o tome i da ste taj problem i vi razmatrali, pa možete li evo objasniti malo kako ste to riješili. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Evo kolegice Lukačić po običaju duboko ste u temi, pa onda znate koji su problemi na terenu. Iz podataka mi vidimo upravo to o čem vi govorite da nam je najmanji broj zahtjeva u onim županijama koje su iznimno rekao bih razvedene i ruralnog karaktera. Znači recimo najmanje zahtjeva imamo u Ličko-senjskoj županiji i zato je isplata putem pošte za nas bio prioritet. U 2024. bi nas to trebalo, odnosno državni proračun koštati otprilike pola milijuna eura, ali vidimo da je to bio ogroman problem i izazov na terenu. Dakle ponavljam, radi se o ciljanoj skupini koji ima prosjek godina 73 godine, tako da je mobilnost tu ključna, a i u mnogim sredinama gdje takva populacija živi pošta je vrlo često jedina takva kako bih rekao objekt gdje oni mogu zapravo dobiti svoju nacionalnu naknadu za starije. Tako da čuli smo i vaš argument, raspravili smo i sa vama pri ovim izmjenama i dopunama i evo putem Hrvatske pošte će biti i također vjerujem da će to doprinijeti većem broju korisnika i korisnica. Hvala. Idemo sada na repliku kolegice Miloš, izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, dakle ova naknada kojom se proklamira dostojanstven život starijih osoba za 22 eura je manja od zajamčene minimalne naknade koja je de facto osnovna bazična naknada za onu najugroženiju skupinu ljudi u Hrvatskoj. Nije mi jasno kako se time zapravo ostvaruje ovaj proklamirani cilj i naravno vi govorite o tome se stvar mijenja kada je više osoba u kućanstvu. Međutim, činjenica jest da je ova naknada manja od one bazične naknade za zapravo ekonomski najugroženiju skupinu građana što pokazuje na opću neusklađenost socijalnih naknada u različitim sustavima. Kako to komentirate i da li planirate uskladiti i socijalne naknade, a pogotovo podići zapravo ovu naknadu za starije osobe kako bi bila viša od zajamčene minimalne naknade. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Hvala zastupnice Miloš. Dakle, na korisnicima je da odaberu ono što je njima povoljnije. Nacionalna naknada za starije ima vrlo jasnu ciljanu skupinu osobe iznad 65+. I ono što opet ponavljam je da nema imovinski cenzus i da o nekim postavkama je značajno povoljnija od ZMN-a. Tu se radi o zaštiti, tamo se radi o skrbi. To su dva odvojena sustava. Kada bi pogledali malo dublje vidjeli bi da to nije isto i da želimo napraviti diferencijaciju za one osobe koji imaju iznad 65 godina. To nam je ciljana skupina. Ovo je naknada za njih i ono što dodatno želim istaknuti je da imam sad više primjera gdje ZMN nije povoljniji. Dao sam primjer zajedničkog kućanstva, ali imovinski cenzus je upravo bio taj koji bi potencijalno izbacivao ljude i iz ZMN-a i iz zajamčene minimalne naknade. I to je ključna razlika su povoljniji uvjeti, a na korisnicima je da izaberu ono što je za njih povoljnije. Ako im je povoljniji ZMN bit će u ZMN-u, ako im je povoljnija zajamčena minimalna naknada bit će u, pardon nacionalnoj naknadi za starije. **Jandroković, Gordan Hvala vam poštovani državni tajniče Vidiš. Nacionalna naknada je izborno obećanje HDZ-a koje je ova Vlada izvršila 2020. godine, a sada se ta naknada povećava za više od 24% i to u cilju socijalne sigurnosti onih koji nemaju niti minimum za odlazak u mirovinu, dakle nemaju niti 15 godina radnoga staža. I to je poruka ovoga zakona, dakle solidarnost prema onima koji imaju manje socijalna sigurnost i socijalna zaštita. Što je to SDP u svojem mandatu napravio za umirovljenike? Sjetimo se da je tada mirovina rasla za svega 2%, a nemojmo zaboraviti niti nedavnu morbidnu i jezivu izjavu Peđe Grbina gdje poziva umirovljenike na suicid čime se SDP u potpunosti razotkrio

Povreda 238. Dakle, kolegica Burić neposredno je omalovažila zastupnika Grbina izrečivši laž, dakle Grbinika da nije izrekao izrekao ono što ste vi rekli. Ja jednostavno to je i degutantno ponoviti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Antolić Vupora, dobivate opomenu jer ste replicirali. Zato što to nema veze s povredom Poslovnika, to je, vi možete kroz repliku to rješavati, kroz raspravu svoju, ali ne možete, to nije povreda Poslovnika. .../Upadica to, sa porukom, pa to su vam cijela javnost vam je to rekla, pa nije vam to rekla sad prvi put kolegica Burić, nego svi se zgražali nad takvim PR-om koji ste imali, tako da, to je bila rasprava i nema tu ništa sporno. Ma dobro, ne, pa dobro, kolegica ima potrebu braniti svoga predsjednika stranke, ali to nije samo do njega, to ste napravili kako ste napravili, sami ste shvatili da ste pogriješili pa ste to povukli, Pa nije moja procjena, pa to su vam svi kazali, pa to je bio predmet zezancije, što ste napravili. .../Upadica se ne čuje./... Ma nemojte, ajde. Kolegica je samo iznijela nešto što se u javnom prostoru vrtilo i nema tu povrede Poslovnika. Imamo odgovor na repliku, izvolite. **Vidiš, Ivan** Tako je, evo, moram reći da je to bila jedna od izvornih obećanja koje je ostvareno. Jedno od mnogih. Malo ću se vratiti na pitanje štrika, dakle radi se o vrlo osjetljivoj populaciji koja je u razdoblju korone bila pod iznimnim psihološkim pritiskom i moramo reći kao resorno ministarstvo da takav vid komunikacije nije bio pametan i jako loš prema ciljanoj skupini. U konačnici, moram reći da je apsolutno povećanje mirovina bilo 181 euro u našem mandatu. Ja ću zaokružiti, recimo na 10 ili 11, nek bude 20 u nekim prošlim mandatima. Ovo je iznimno kompleksan sustav, to je jedan tanker koji jako teško mijenja kurs, ali unatoč svemu, u ovim okolnostima danas, pričam, pričamo o samo jednom institutu od mnogih, koji smo povećali, unatoč svim kriznim okolnostima i ponavljam, mislim da ova ciljana skupina zaslužuje svako pažnje, ali jednu stručnu raspravu i vrlo osjetljiv pristup. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor, odnosno kolegica Sabljar Dračevac, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, činjenica je da je ova naknada namijenjena većinom ženama, gotovo 65%. Činjenica je i da je, da su to osobe starije životne dobi, 73 godine u prosjeku. Činjenica je i to da je regionalna distribucija najveća, najviše korisnika imamo u području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 1172, Osječko-baranjske 556, Splitsko-dalmatinske 516, Vukovarsko-srijemske 515, a najmanje u Ličko-senjskoj 85. Recite mi konkretne aktivnosti koje ćete poduzeti da bi osobe sa ovom potrebom korištenja naknade mogle bit upoznate s time baš u Ličko-senjskoj županiji? Hvala. Ivan** Kao naručeno pitanje, hvala vam. Ali vidi se da prepoznajete problematiku. Dakle prije svega, alat koji mi planiramo koristiti u sljedećoj godini je projekt Zaželi. Projekt Zaželi se sastoji zapravo od toga da ciljana skupina, koja su opet većinom žene, odlaze u kućanstva starijih osoba i pružaju im, pružaju im usluge brige, skrbi, pa i nekad i psihološke podrške. Mi smo imali preko 22 tisuće žena koje su sudjelovale u tom projektu i one su skrbile o preko 120 tisuća starijih osoba. bilo ovih dosadašnjih faza otprilike 300 milijuna eura ulaganja. Te gospođe i gospoda u koju će ići u kućanstava tih starijih osoba želimo opskrbiti jednim informacijskim paketom kako bi pri uslugama koje i sad kvalitetno pružaju ih mogli pitati koje naknade primaju, da li su svjesni da mogu primati te naknade, a osim tog projekta koji ćemo uskoro još jedanput pokrenuti u novoj fazi, vjerujte mi, u velikom iznosu, mi ćemo svakako napraviti medijsku kampanju upravo u tim županijama gdje objektivno nismo dostigli pokazatelje koje smo htjeli, a to je prije svega, Međimurska, Ličko-senjska, i ako se ne varam, Dubrovačko-neretvanska. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani g. državni tajniče, kao što ćemo naglasiti i kasnije u raspravi, još jednom vas molim da, evo, date odgovor na pitanje, vidimo ovdje ovaj čl. 2 i obrazloženja po kojim se ne može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, posebno nam je osjetljivo pitanje osoba koje imaju sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja. Nedavno smo ovdje o tome razgovarali i tijekom izmjena Zakona o obveznim odnosima pa smo vidjeli da je taj Zakon predvidio žurnost takvih procesa, u slučaju da, naravno, ugovori koji izlaze iz dosmrtnog odnosno doživotnog uzdržavanja često budu predmet iskorištavanja starijih osoba. Pa molim vas da još jednom odgovorite, čini mi se da bi možda ovo ipak trebalo izbaciti, što ćemo kasnije tijekom rasprave obrazložiti i predloženim amandmanom. Hvala lijepa. **Jandroković, Evo, g. Dretar, hvala vam na pitanju. Evo i g. Hrelja je tu pa, i s njime smo isto jako puno razgovarali oko ove problematike, ne govorim upravo o izmjenama .../nerazumljivo/... izmjenama i dopunama ZOO-a. Mi smo ovih izmjenama i dopunama unijeli upravo to. Dakle dok traje postupak raskida, oni mogu i dalje biti korisnici jer smo vidjeli da je skupina vrlo osjetljiva i da je svaki mjesec koji oni ne primaju naknadu je za njih iznimno problematičan, tako da, dok procesi traju, kada je pokrenut raskid takvih oblika suradnje doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja, oni će i dalje moći primati naknadu kad ti postupci traju jer vidimo da je to osjetljiva skupina i svaki mjesec di oni nemaju ovakvo primanje, za njih je iznimno nesiguran i prekaran. Hvala vam. I zadnja replika, kolega Bajs, izvolite. **Bajs, Damir (Fokus)** Štovani državni tajniče, kad govorimo o mogućim korisnicima ove naknade onda ste vi u obrazloženju naznačili da bi to mogli biti do 50 tisuća građana koji nisu u sistemu mirovinske potpore ili socijalne skrbi. Mi vidimo da u tijeku 2023. 6592 rješenja su izdana za ljude koji su dobili to. To zapravo znači da kada prevedemo to u postotke, da otprilike 12,5% od mogućih korisnika koje nemaju nikakve druge prihode, a iznad 65 godina su, prema procjeni vašeg ministarstva je dobilo naknadu. To znači da sustav potpora očito je podbacio jel to sigurno nije bila intencija obzirom da u prijedlogu zakona i piše

Mi namjeravamo provesti i informacijsku kampanju i direktno u kućanstvima vidjeti s tim osobama da li oni primaju neku naknadu ili ne. Imate i zajamčenu minimalnu naknadu i u svakom slučaju nitko neće biti nepokriven nekim oblikom naknade. Mi ćemo napravit još jednu odnosno napravili smo još jednu procjenu, cilj nam je uključiti dakle duplo veći broj korisnika, 14 tisuća, a upravo je ključni bit ovih izmjena i dopuna taj da omogućimo onima koji se nisu mogli kvalificirati za nacionalnu naknadu za starije da to sada učine. Tako da postepeno ćemo vidjet broj uključivanja i ja vjerujem da s ovim izmjenama i dopunama ćemo uvelike povećat broj korisnika, ali je bitno da s ovim izmjenama i dopunama, sa ZNM-om nitko neće biti nepokriven, hvala. Sada prije nego što krenemo dalje molim vas da pozdravimo učenike i učenice OŠ „Alojzija Stepinca“ iz Zagreba, ovo je prva grupa. Dobrodošli u HS! …/Pljesak./…. Ja ću sada pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Da, vidim da dolazi kolegica Sabljar-Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 116. sjednici odbora održanog 21. studenog 2023. raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, drugo čitanje, P.Z. br. 541. koji je predstavniku HS dostavila Vlada RH aktom od 16. studenog 2023.g.. Odbor je o Konačnom prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno sa čl. 85. Poslovnika HS. Poslovnika HS. Ovim Konačnim prijedlogom zakona odnosno ublažavanjem uvjeta za ostvarivanjem prava na nacionalnu naknadu, te omogućavanjem isplate putem pošte na zahtjev korisnika očekuje se da će se nacionalna naknada postati dostupnija ciljanoj populaciji, što bi trebalo rezultirati povećanjem broja korisnika. Ujedno iznos nacionalne naknade podiže se sa 150 eura 1. siječnja '24., a prihodovni cenzus odnosno visina prihoda korisnika ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno podiže se na dvostruki dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini. predstavnica predlagatelja ujedno je odgovorila na postavljeno pitanje tijekom rasprave o razlozima očekivanja povećanja broja korisnika u ostvarivanju prava na nacionalne naknade. Također objasnila je da je budući da se iznos nacionalne naknade od 1. siječnja '24. podiže na iznos od 150 eura, što je povećanje od 24,26% u odnosu na iznos od 120,70 eura iz 2023.g., iznimno u 2024.g. nacionalna naknada neće se usklađivati prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz '23. u odnosu u odnosu na '22.g., čime je odgovorila na postavljeno pitanje članice odbora zašto se naknada neće usklađivati. Nakon provedene rasprave članovi odbora jednoglasno su sa 7 za odlučili predložiti HS donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Zahvaljujem. Hvala vam. Želi li još netko od izvjestitelja odbora? Ne. Onda ćemo preći na raspravu, prva na redu u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana kolegica Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dragi učenici. Evo dobro je da se nacionalna naknada povećava iako moramo reći da 150 eura naknada nije dostatna. Najniža naknada odnosno zajamčena minimalna naknada danas za samca iznosi 172,35 eura, a najniža mirovina za 15.g. rada odnosno staža iznosi 168 eura odnosno prosječni iznos je 294 eura, te kako ste mi odgovorili u replici, daljnjim povećanjem naknade bi se dovelo u nepovoljan položaj one koji su ostvarili mirovinu po osnovi rada. No tu dovodimo zapravo u u kontekst drugi problem, a to je problem preniskih mirovina u RH i da se mora široko zahvatiti u mirovinsku reformu upravo jer su se počele izjednačavati socijalne naknade i najniže mirovine. U tom smislu znači apeliramo kod državnog tajnika za razumijevanje te problematike i evo određene mjere u tom smjeru. Odbili ste prijedlog SDP-a iz prvog čitanja o potrebi usklađivanja nacionalne naknade za starije osobe dva puta godišnje, kao i mirovine s obzirom na rast bruto plaća i rast cijena na način da se u 100%-tnom iznosu uvažava povoljniji faktor. Navedeno mišljenje, čuli smo, dijeli i pučka pravobraniteljica koja je i za ovo drugo čitanje također predložila da bi nacionalnu naknadu trebalo usklađivati dva puta godišnje, kao i mirovine kako bi se s manjim vremenskim odmakom pratio rast cijena i inflacija. Znamo da inflacija ima utjecaj na svakodnevni život naših sugrađana. Cijene su od 2021. godine rasle u prosjeku 25%. Cijene hrane i više od toga 35%, a neki artikli neophodni za život još dodatno i mnogo više. Za najranjiviji dio starije populacije koja većinu prihoda svojih troši na hranu stvarna inflacija je daleko veća od one statističke i predstavlja ogroman udar na njihov životni standard. U tom kontekstu zbog svoje specifične strukture i potrošnje u kojoj hrana i režije igraju značajnu ulogu umirovljenici su najveće žrtve inflacije, jer je tzv. umirovljenička inflacija značajno iznad prosječne. Kontinuirano pada i odnos prosječne mirovine i prosječne plaće, a postojeća formula za usklađivanje mirovina postaje neodrživa. Mi predlažemo promjene na način da se u sto postotnom iznosu uvažava povoljniji faktor između rasta bruto plaća i rasta cijena umjesto dosadašnjeg omjera 70:30, a koji prijedlog je SDP već uputio uputio u saborsku proceduru. Također smo predložili i uvođenje trajnog dodatka čime bi se smanjila nejednakost u društvu i osigurao rast najnižih mirovina. Vidimo prije nekoliko dana je Vlada poslušala prijedlog upravo SDP-a i da razmišlja o uvođenju trajnog dodatka koji bi bio vezan uz godine mirovinskog staža, te da se razmišlja o uvođenju omjera 85:15 u korist povoljnijeg indeksa što još uvijek nije uzimanje u obzir povoljniji faktor u sto postotnom iznosu, ali evo puno je bolja pozicija od toga što sada imamo. Što se tiče nacionalne naknade za starije osobe smatramo da je potrebno usklađivati je dva puta godišnje kao i mirovine, da se usklađuje na način da se u sto postotnom iznosu uvažava povoljniji faktor, a ne prema sadašnjem prijedlogu prema stopi i samo prema stopi promjena indeksa potrošačkih cijena. Tako bi nacionalna naknada ovisno nekada rasla prema stopi inflacije, a nekada prema rastu bruto plaća što je i logično ako inflacija bude padala da imamo dodatni osigurač o čemu ćemo i predati amandman unatoč tome što evo nam prijedlog nije u prvom čitanju prihvaćen. Više puta smo raspravljali da je od početka primjene ovog zakona mjera nije ispunila svoju svrhu, dotaknuli smo se i danas toga da je bila loše planirana kako je 2020. predviđeno 50 000 korisnika, odnosno 20 000 korisnika u 2021., 2022. godini. Danas imamo 6 i pol tisuća korisnika. Dobro je da se napravila naknadna analiza i procjena učinka propisa pogotovo jer je od primjene zakona podneseno približno 15000 zahtjeva, a priznato je pravo duplo manjem broju korisnika. Danas smo čuli da se očekuje oko 14000 korisnika izmjenom ovog zakona. S obzirom na cjelokupno stanje u sustavu socijalne skrbi koristim priliku pozvati ministra i državne tajnice i tajnika za analizu i drugih propisa poput Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o udomiteljstvu, Obiteljskog zakona ovako kvalitetno kao što je analiziran ovaj propis, što su državne tajnice i obećale zastupnicima na nadležnim odborima no i dalje nam ta analiza izostaje. Danas nemamo ocjenu učinaka spomenutih zakona. Evo vjerojatno i je ovo jednostavniji, suženiji zakon od ovih postojećih koji objedinjuje niz prava i usluga, ali mislim da naknadna procjena učinka propisa je vrlo važna i tako bi trebali sustavno analizirati svaki propis. Nadalje, nacionalna naknada predstavlja novčanu naknadu za starije osobe koje imaju navršenih 65 godina i nisu ostvarile mirovinu na prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa. Od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade žene čine većinu korisnika 64% dok su muškarci u 35 postotnom promjeru, a prosječna dob korisnika je 73 godine. Ovi podaci govore i o položaju žena na tržištu rada. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene na tržištu rada u EU 68% je bilo zaposleno, dok je zaposlenost muškarca iznosila 78 posto. Također ako gledamo odnos privatnih i obiteljskih obaveza neplaćeni rad je i dalje velikim dijelom na ženama, a time i jer su izložene i riziku siromaštva u starosti. Kako bi se povećao broj korisnika ovim izmjenama zakona se ublažavaju pojedini uvjeti za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu poput smanjenja uvjeta trajanja prebivališta sa 20 na 10 godina i povećanje prihodovnog cenzusa koji sada iznosi dvostruki iznos nacionalne naknade i mogućnost ostvarivanja prava na nacionalnu naknadu u slučajevima kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti ili poništenje ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i mogućnost primanja naknade putem pošte. Očekuje se ovim izmjenama znatni priljev korisnika, a znamo da su uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata korisnici u nacionalnoj naknadi također što znači da će zavodi za socijalni rad biti dodatno opterećeni administriranjem i donošenjem rješenja. Znači u razlici od postojećih 6 i pol tisuća korisnika na budućih 14000 korisnika, znači to je dodatno administriranje na Zavode za socijalni rad, pa je u tom smjeru prijedlog naš je da korisnici nacionalne naknade za starije osobe svoje pravo na vaučere ostvaruju pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Kao dodatan argument ovoj raspravi i navod iz obrazloženja zakona gdje navodite da je nacionalna naknada socijalno zaštitni institut pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sa namjerom doprinosa smanjenja, stigmatiziranja osoba kroz nekorištenje sustava naknada i sustava socijalne skrbi, pa onda niti vaučere ne bi trebali Nadalje, vezano za uvjet da korisnik nacionalne naknade ne smije imati sklopljeni ugovor o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. I dodaje se iznimka u slučaju kada je prekinut postupak za raskid, utvrđivanje ništetnosti ili poništenje ugovora. ugovora. Time se zakon horizontalno usklađuje sa Zakonom o socijalnoj skrbi i na taj način propisuje se uvjet za ostvarivanje prava kao kod zajamčene minimalne naknade. Ono o čemu se u javnom prostoru u posljednje vrijeme sve više govori i postoji potreba za zakonskim izmjenama i reguliranje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, o čemu smo svoje prijedloge iznijeli i u raspravi nedavnoj u Zakonu o obveznim odnosima. Nadalje, prilikom priznavanja prava na nacionalnu naknadu za starije osobe jedan od razloga odbijanja se pojavio i zakonski uvjet neprekidnog prebivališta jer HZMO pred kojim se ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe priznaje jedno potvrdu o prebivalištu koju izdaje MUP, a koja u nekim slučajevima i ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika. Tako pučka pravobraniteljica i prilikom javnog savjetovanja i u pripremi za drugo čitanje prilikom rasprava na saborskim odborima, pa i u svom izvješću za 2022.g. navodi, navodi navedenu problematiku i sugerira da MUP izdaje potvrdu da je određena osoba u određenom razdoblju imala prijavljeno prebivalište, no ne mora održavati stvarno stanje, pa je potrebno zapravo proširiti i dati prostora za utvrđivanje prebivališta ocjenom svih raspoloživih primjerice izjavom na zapisnik prilikom provođenja upravnog postupka odnosno ocjenom svih raspoloživih dokaza. Mislim da u tom smjeru se još može napraviti izmjena u ovim zakonskim izmjenama i osigurati lakšu zapravo primjenu propisa. Podržat ćemo ovaj zakon kao i u prvom čitanju ipak sa određenim sugestijama odnosno amandmanima, zahvaljujem. Idemo sada na 2. raspravu, u ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovana kolegica Selak Raspudić, izvolite.

Danas govorimo o nacionalnoj naknadi za starije osobe, dakle govorimo o položaju i pravima starijih osoba, pogotovo u smislu njihove financijske situacije i naknade koju im država treba omogućiti, ne za preživljavanje, jer to nikad ne smije biti temeljna naknada države, nego za dostojanstven život. U tom smislu sredstva koja su trenutno predviđena sigurno nisu dovoljna, ona nisu dovoljna iz dva razloga. Prvi je razlog što je nacionalna naknada za starije osobe, kao što upozorava i sama pučka pravobraniteljica, manja od zajamčene minimalne naknade za starije osobe koja trenutno iznosi 172,53 eura, dakle ljudima se više isplati ovisiti o toj minimalnoj naknadi za starije osobe nego uzeti nacionalnu naknadu za starije osobe. To je vjerojatno i jedan od razloga zašto idemo u izmjene zakona i zašto trenutno ova mjera nije obuhvatila dovoljan broj korisnika da bi se mogla procijeniti učinkovitom, dakle očito je nešto pogrešno u samoj ideji odnosno ne u ideji da se ima nacionalna naknada za starije osobe nego u njezinoj manifestaciji, iznosu i, koji je za to predviđen, i svim mjerama koje on obuhvaća odnosno preduvjetima da bi se taj iznos uopće mogao dobiti. U tom smislu mi naravno pozdravljamo činjenicu da starije osobe, u ovom slučaju one koje nemaju mirovinu, dobiju ikakvu naknadu, tako da ćemo ovo sigurno podržati. Međutim, isto tako upozoravamo dvije stvari, prvo da ova naknada nije dovoljna, a ako je trenutno omogućena ovolika naknada onda ono minimalno što se treba uz to učiniti je da se ona usklađuje dva puta godišnje sa trenutnom inflacijom i cijenama. Ako umirovljenike ova inflacija pogađa teže nego sve ostalo radno aktivno stanovništvo, što je i očekivano s obzirom na niska primanja koja oni imaju i činjenicu da s njima ne mogu preživjeti, a kamoli voditi dostojanstven život, onda osobe koje nisu uspjele ostvariti niti mirovinu kroz svoj životni vijek, a to su mahom žene, pa u tom smislu treba i podsjetiti da je strukturni problem takve statistike mnogo dublji i seže u ono, način na koji su naše uloge raspodijeljene i činjenicu da ne da mnoge žene nisu radile jer nisu htjele raditi nego nisu niti imale priliku raditi, da onda moramo biti svjesni da te ljude ta inflacija pogađa još i više nego većinu umirovljenika. Pa ne možemo na to odmahnuti rukom i reći da nije potrebno uskladiti ovu naknadu sa trenutnom situacijom na tržištu, sa cijenama i sa inflacijama jer time zapravo šaljemo drugu poruku, a ta je poruka da im ne dajemo doista naknadu nego nudimo jednokratno rješenje u predizborno vrijeme računajući na onu staru postavku zbog koje je meni osobno neugodno što se nalazim u politici, a to je da su upravo starije osobe one na koje treba ciljati u predizborno vrijeme jer se njihovi glasovi mogu kupiti. I da, mi trenutno u ovoj situaciji u očekivanju skorog raspuštanja sabora vidimo razmahanu politiku Vlade prema financijskom statusu umirovljenika. Je li to doista u redu? Da su barem svaki dan izbori, pa da svaki dan možemo svjedočiti približavanju kvaliteti i dostojanstvenih primanja naših umirovljenika. Hoće li ljudi doista glasati za vas ako im pred izbore date, ne dugoročno rješenje jer dugoročno rješenje prati promjene na tržištu, nego jednokratnu naknadu? Ima li svaki naš glas cijenu? Jesmo li zato ušli u politiku? Je li politika doista tako banalna? Način na koji vi provodite politiku, vi kao vladajuća struktura, doista je srozao ugled HS da je pitanje hoće li mu pomoći ijedan dugoročni oporavak, a nadajmo se i renesansa kada jednom siđete s vlasti. Jer nije normalno bez obzira na ono što me vi uvjeravate državni tajniče da mi trenutno u HS imamo Rezoluciju o položaju i pravima starijih osoba,

I da vi mene ovdje uvjeravate nakon što je vrh naše znanosti i to interdisciplinarno obuhvatio kroz tu rezoluciju položaj prava starijih osoba da ste vi to već sve unutar svojih strateških dokumenata usvojili. Ako vi želite reći da vrh hrvatske znanosti nema pojma što se događa s obzirom na mjere Vlade i da je sve ono o čemu oni pišu suvišno, onda možda možemo i predložiti da u buduće zatvorimo hrvatske fakultete, pa da vi prednjačite sa najnovijim otkrićima u Vladi, onda njihovom implementacijom kroz Hrvatski sabor u živote hrvatskih građana. Do ove mjere degradirati struku i ne dozvoljavati da se o njezinim prijedlozima raspravlja samo zbog banalne podjele na vladajuće i opoziciju, u pitanjima u kojima bi takva stvar trebala biti sporedna je znak nepoštivanja struke i institucije Hrvatskog sabora. Jer što mi možemo napraviti u otvorenom dijalogu za starije osobe ako se o našim prijedlozima ne može niti raspraviti. Znači ne mogu niti doći na dnevni red. Pazite ja ne idem tako daleko da računam na to da bi stručan prijedlog trebao biti usvojen, jer to bi doista bila blasfemija u ovakvim političkim okolnostima. Ali da ne može doći niti na dnevni red, a znate da ga je struka ponudila, niti biti raspravljen i onda ovdje govorite da je bitno da imamo nadstranački konsenzus. Pozdravljate činjenicu da smo prihvatili bilo kakvo financijsko povećanje prava starijih osoba i da se o ovim stvarima trebamo zajednički dogovoriti. Istodobno najkvalitetnije dokumente gurate u zapećak dnevnog reda Hrvatskog sabora pogotovo u predizborno vrijeme, gdje sada dnevni red Hrvatskog sabora služi kao pamflet vladajuće koalicije, kao predizborna strategija kojom će oni nadaju se kupiti još nešto glasova. Mene je zbog takve politike sram što se nalazim u Hrvatskom saboru i nadam se da će hrvatski građani prepoznati činjenicu da se njihovi glasovi ne mogu kupiti, pa glasovati prema tome za koga se opredijele s obzirom na njegov dugoročni doprinos. Ovdje ne govorim niti nužno za mene niti bilo koga drugoga, a ne za trenutni pokušaj kupovine glasova. A pogotovo to smatram poražavajuće kada se radi o osobama starije životne dobi koje imaju dovoljno znanja i mudrosti da s obzirom na sve okolnosti koje su prošle kroz život barem njima ne možete prodavati ovako jeftine trikove. A na njih kroz jeftine trikove i najviše računate i to zbog jedne poražavajuće okolnosti koja njima ide na hvalu, a na sramotu svima ostalima nama građanima Republike Hrvatske, a to je da su oni upravo zbog svijesti o bitnosti demokracije najdiscipliniraniji kada govorimo o tome da će se izaći na izbore i glasovati. Oni su svjesni koliko su institucije važne i koliko je važna kvalitetna vlast, ali onda im se obraćate kroz dugoročne politike da pohvalimo tu njihovu predanost demokratskim procesima, a ne kroz pokušaje jeftinih kupovanja. A sada ću biti vrlo konkretna. Dakle, što se tiče nacionalne naknade za starije osobe još jednom ponavljam pozdravljamo bilo kakvu financijsku pomoć osobama starije životne dobri. Međutim, u smislu ovoga smatramo da je iznos nedostatan. Zato ni ne obuhvaća dovoljan broj korisnika, nema očekivani ishod i smatramo da ga je potrebno dvaput godišnje provjeravati da bi se uskladio sa aktualnom životnom situacijom. Što se općenito tiče položaja i prava starih osoba ono o čemu smo razgovarali na okruglom stolu za ravnopravnost spolova zajedno sa strukom, ono što je ponuđeno kroz Rezoluciju o položaju i pravima starijih osoba odnosi se na sljedeće stvari. Dakle, konkretno govoreći potreban nam je registar oboljelih od demencije, specijalni dom za dementne, registar ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, nadzor i kontrola staračkih domova. Jesmo li mi svjesni, a bili smo postali trenutno svjesni nedavno koliko je ilegalnih domova za starije osobe koje oni na kraju na žalost mogu i platiti životima zbog neadekvatnih uvjeta u kojima se nalaze. To smo vidjeli prije koju godinu, a nismo promijenili nadzor i kontrolu staračkih domova. Pravilnik o postupanju u slučaju nasilja u domu za starije i ne samo nasilja u domu za starije, nego općenito osvještavanje problema nasilja prema osobama starije životne dobi. Ono je u dramatičnom porastu, a kao i nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje općenito još više u slučaju osoba starije životne dobi ono mahom ostaje neotkriveno, jer se zbog financijske i materijalne ovisnosti i zbog ekonomskog nasilja koje se prema njima vrši unutar njihovih domova one ne usuđuju to isto nasilje prijaviti pa ono ostaje mahom neotkriveno. Štoviše jedan je problem što je to nasilje neotkriveno unutar tih domova i što te osobe ga se ne usuđuju artikulirati javno zbog svoga položaja. Drugi problem, možda i bitniji je problem institucionalnog odgovora na to nasilje gdje one vide da u društvu nema dovoljno mehanizama koji bi ih podržali. Vidi se to i na činjenici da primjerice muškarci starije životne dobi uopće nemaju skloništa u koja se mogu javiti, jer oni nisu prepoznati kao skupina koja može biti tretirana na negativan način, odnosno biti žrtva nasilja. Kada govorimo o nasilju prema osobama starije životne dobi treba znati da su žene veće žrtve nasilja, međutim ta statistika se tu uvelike približava tako da otprilike govorimo o brojci 60 u odnosu na 40% jer su osobe starije životne dobi, otud i potreba za rezolucijom za položajem i pravima starijih osoba posebna skupina koju treba prepoznati kroz položaj i prava kao što se prepoznalo žene, kao što se prepoznalo djecu. Pa danas imamo i konvenciju koja se tiče ženskih prava, konvenciju koja se tiče dječjih prava, ali još uvijek nemamo konvenciju na svjetskoj razini koja se tiče prava starijih osoba. I umjesto da Hrvatska kroz takve načelne dokumente koji su i uputne prirode prednjači sa svojom rezolucijom koja može onda služiti i kao uzor europskim institucijama naravno mi čekamo da nam se kao i sa rezolucijom umjetne inteligencije propiše nešto izvana. Tu naša kmetska priroda koju ste vi potakli, umjesto da smo je svi zajedno nadišli dolazi do izražaja. Mi smo ovdje danas kao ravnopravna članica EU s obzirom na struku kojom raspolažemo, s obzirom i našu trenutnu demografsku situaciju i broj osoba starije životne dobi koji participiraju u društvu, pozvani i imamo pravo da prednjačimo u kvalitetnim politikama koje se odnose na osobe starije životne dobi, a ne da čekamo da to netko učini umjesto nas i da to onda jednom kada je već kasno prepišemo. Potrebno nam je osim pravobraniteljice za starije osobe, dakle posebne osobe koje će se baviti sa njihovim položajem i pravima. Primjerno postupanje pravosudnih tijela pri čemu osobito nadležna pravosudna tijela trebaju postupiti osobito žurno u rješavanju slučajeva u koje su uključene osobe starije životne dobi, te osobito voditi računa o njihovom zdravstvenom stanju i funkcionalnoj sposobnosti, osobito onih u dubokoj starosti. Potrebna nam je dakle nadležna pravosudna tijela da pokažu posebnu hitnost u slučaju osoba starije životne dobi da bi njihovi problemi na vrijeme stigli na dnevni red. I na kraju ću podsjetiti na stvar koja se često zaboravlja. Kada govorimo o starijim osobama govorimo i o njihovom primjerenom sudjelovanju u zajednici, primjerenoj društvenoj, socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, primjerenoj stambenoj i institucionalnoj skrbi, primjerenoj ciljanoj palijativnoj skrbi za starije, palijativno-generatrijskoj skrbi, primjerenom postupanju pravosudnih tijela. Ali prije svega zaboravlja se na koncept aktivnog starenja, dakle osobe starije životne dobi u RH nisu i ne smiju biti shvaćene, te kao pasivni primatelji pomoći, njima svakako treba pomoći, al oni su itekako sposobni i dalje biti aktivni sudionici društva koji mu ne samo mogu doprinjeti nego možda mogu s obzirom na svoje iskustvo i stečeno znanje doprinjeti više od svih ostalih građana RH i tu i tu činjenicu treba adekvatno vrednovati kroz koncept aktivnog starenja, pa i više govoriti u okviru prava o njima kao radnim osobama koji se trenutno nalaze u kraćem vremenu, kroz pola radnog vremena na tržištu rada i čija se radna prava nesmetano krše u RH. Rade više od onog što bi trebali i ne dobivaju primjerenu naknadu, niti je dobivaju na vrijeme. Osobe starije životne dobi ako ćemo im davati naknadu ona treba biti s obzirom na aktualnu situaciju u skladu sa cijenama i inflacijom, pogotovo nacionalna naknada za one koji nemaju mirovinu i druga primanja, ali ih nikad i unatoč tome ne smijemo shvaćati isključivo kao pasivne primatelje položaja i primatelje bilo kakvih materijalnih izdvajanja, još manje i još gore isključivo kao nekoga čije glasove možemo kupovati, nego isključivo kroz dostojanstvo starijih osoba i kroz koncept aktivnog starenja. Da, na mladima svijet ostaje, ali na starijima opstaje. Idemo na 2. raspravu, u ime Kluba zastupnika Fokusa i reformista govorit će poštovani kolega Bajs, izvolite.

U okviru ove rasprave državni tajnik ispred Vlade, ali i saborski zastupnici istaknuli su predizborna obećanja HDZ-a vezana uz položaj starijih osoba u RH. Ja mogu Ja mogu reći da kad govorimo o tome onda možemo govoriti samo jedno, o krahu predizbornih obećanja. Naime, dvije stvari su ovdje naznačene, jedno je prvo mirovinski fondovi, a drugo je socijalna skrb. Kad govorimo o mirovinskim fondovima i kad govorimo o pravima na mirovinu koje je temeljno pravo osobe treće životne dobi koju je sam zaradio, obećanje je bilo da će na kraju ovog mandata prosječna mirovina činiti 50% prosječne plaće RH. Upravo obratno, udio mirovina u plaći se smanjuje, tako da ono što su naši sugrađani zaživjeli kad, kad, zaradili kroz život zapravo ova Vlada i ova politika im ne vraća, toliko da ne mogu čak ni ostvariti one temeljne kvalitete života koje se očekuju u trećoj životnoj dobi, a kad govorimo o krahu ukupnosti tih politika, evo i danas je ovdje zakon koji to potvrđuje. Da, kada govorimo o ovom institutu, a to je nacionalnoj naknadi za starije osobe, ona je uvedena, međutim kao što se vidi iz materijala, krak se sastoji od činjenice da ono što se htjelo nije se napravilo odnosno da budem precizniji uvođenjem ove naknade bilo je predviđeno da do 50 tisuća osoba u RH ima pravo na tu nacionalnu naknadu. Imali smo cilj 21 tisuću i 500 osoba druge godine kada se ovaj zakon zaživi, ali kada, kada pogledamo brojke samog resornog ministarstva koje su ovdje danas naznačene onda vidimo da se radi zapravo o tek manje od 7 tisuća osoba, dakle 1,5 promil ukupnosti stanovništva Hrvatske. Da li, zbog čega je ovdje zakon uopće na snazi? Pa zato što je to naravno izborna godina, zbog toga što su čak i HDZ i Vlada i svi oni koji to su spremili shvatili da broj ljudi koji to primaju je apsurdno mali u odnosu na potrebe. Da se prisjetimo, mi govorimo o ljudima iznad 65.g. koji nemaju dakle niti mirovinu, niti neko drugo imovinsko pravo iz kojeg bi proizašlo da zapravo nemaju sredstva za život. A sad kad pričamo o tome onda nakon tog kraha sada ćemo imati i neke pomake, svaki pomak u ovom pogledu je pozitivan. Onaj pomak koji nismo vidjeli, barem ne dostatno, jeste visina te naknade. Da li je, dakle po novome od 1.1., 150 eura dovoljno bilo kojem čovjeku u Hrvatskoj da namiri bilo kakve minimalne potrebe? Očito nije, dakle to je zapravo jedna situacija u kojoj se loše rješenje nastavlja još lošijim rješenjem, dakle samo, samo inflacija je pojela već ovo povećanje, a ono što će biti iduće godine tek će naznačiti probleme koje će ljudi to imati. Zbog čega se ljudi ne žele javiti kaže ministarstvo, postoji problem. Problemi su očito kao i obično administrativne naravi, ne znaju se gdje se javiti, ne znaju da li imaju uopće na to pravo, postoji imovinski cenzusi, postoji niz problema koje treba riješiti i ovaj Zakon, ako ništa drugo, barem je malo olabavio to da najsiromašniji, moramo to tako nazvati, građani Hrvatske dobiju ovo pravo kojim garantira, ne normalan život, ali barem minimalnu pomoć za život koji žive. Da li je, da li će se to dovoditi, državni tajnik je rekao, napravit ćemo ono što se očekuje, uvidom u županije i povlačenje sredstava i zahtjeve, vidi se da je pod, da je jasno da oni siromašniji dijelovi Hrvatske zapravo manje učestvuju u ukupnosti ovih naknada, tek 7 tisuća, da se prisjetimo, ni toliko. htio bih pozdraviti i njih i njihove nastavnike, dobrodošli u Hrvatski sabor. Evo, izvolite, nastavite. Dakle gotovo onoliko ljudi koliko je dobilo to pravo, toliko je i odbijeno i to jasno piše u materijalima. E sad se, sad naravno, moramo prisjetit se gdje živimo. Živimo u Hrvatskoj. Da li zbilja samo 1,5 promil Hrvata ili građana Hrvatske ima potrebu za ovakvom pomoći? Nema. Bitno je to reći, stoga dakle .../nerazumljivo/... jedini razlog zašto taj Zakon ovdje i jeste zato što sve ove brojke koje sam rekao, jasne su i u ministarstvu. Vide da to nema smisla. Vide da taj krah obećanja nije dobar u izbornoj godini, iako, naravno, mogao je biti ovaj Zakon i prošle godine .../nerazumljivo/... donesen ponovo, ovakvim izmjenama da se barem malo proširi krug onih koji na to imaju pravo. Ja neću govoriti sada o drugim elementima ovog Zakona, .../nerazumljivo/... nekim stvarima koje su riješene na nagovor, ja bih rekao, i na prijedlog samih korisnika, mislim da ta rješenja su praktične naravi i trebaju se, naravno, primijeniti. Ali, u osnovi, zakon mora biti fleksibilniji, mora bolje pokriti prava najsiromašnijih u ovoj Hrvatskoj, mora omogućiti laki pristup tim sredstvima i da predizborna obećanja HDZ-a zažive na bilo koji način jer ovakvi krahovi u mirovinsko sustavu, u sustavu socijalne skrbi pokazuju da zapravo samo u izborima se misli na njih. 150 eura je, naravno, po mišljenju Fokusa, mene i osobno i ja vjerujem svih građana u Hrvatskoj, premalo za mjesečni život, ne za mjesečni život nego za minimum života i ne vidim razloga, obzirom na vrlo mali broj korisnika da se to ne poveća na .../Govornik se ne pogledu na proračun koji je ovako otišao na gore, 4 milijarde eura, vjerujem da bi se našla i koja milijun, a ne milijarda za potporu prema dakle našim sugrađanima kojima to sigurno treba. Shodno tome, mi ćemo, neovisno o tome što sam rekao da smatramo da je to izborna priča, bez obzira što nije polučio nikakav, rezultat, barem ne onakav kakav je bio predviđen, vrlo mali broj korisnika, niti 10% od predviđenih, 1,5 promil u Hrvatskoj, sa minimalnim povećanjem na samo 150 eura, ipak onima koji to treba, bolje išta nego ništa pa kad država je darežljiva drugdje, ali nije ovdje, poduprimo i ovakvu malu promjenu jer oporba ovog trenutka ne može napraviti više, ali vjerujemo, u idućem mandatu, stvari će se bitno promijeniti i predizborna obećanja će se, nadam se i ispuniti ona što se tiče i gospodarstva i svih nas ovdje, ali Boga mi i naših sugrađana treće životne dobi koji i trebaju najvišu potporu države. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Sada će u ime Kluba zastupnika HNS-a-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika govoriti poštovani kolega Hrelja, izvolite. Poštovani g. predsjedniče, cijenjene kolegice, kolege i pretpostavljao sam da će o ovoj temi nacionalne naknade za starije osobe biti govora o svemu i svačemu, od mirovina, od socijale, itd., ali vi za vi svega onoga što je ovdje rečeno, padu udjela, prosječne mirovine u prosječnoj plaći, motiviran sam reći par detalja koji su vrijedni za mirovinski sustav. Npr. mirovina svih umirovljenika u Hrvatskoj i prosječna mirovina je 48,7% u prosječnoj plaći. Naravno, kad se isključe svi oni, svi oni po bilo kojem obliku ili izvan Hrvatske ili u Hrvatsku primaju dio mirovine. prosječna mirovina koji, onih koji uz svoju mirovinu primaju dodatak za obiteljske mirovine je 49%, u prosječnoj plaći. Treba reći da 284 tisuće, dakle gotovo 1/4 umirovljenika uz hrvatsku mirovinu prima dio mirovine u inozemstvu ili iz inozemstva u Hrvatsku. Prosječna mirovina dugogodišnjeg osiguranika, dakle oni koji idu u mirovinu sa 40 godina staža, odnosno 60-41, 41 godinom staža, a u 60. g. života je 56% prosječne plaće. Ja ne znam koje mi različite statistike čitamo, ali ovo, ja ih, jako, jako, jako pratim i te mirovine su više ili manje, zarađene uplatama doprinosa. Znam da one najmanje koje su ovdje spominjane, njih 306 tisuća, država prosječno svaki mjesec, uz onog što su uplatili, dodaje još 100 eura tim korisnicima mirovina. Je li to malo? Je li mi imamo takvu gospodarsku moć da im možemo dati 500 eura? Je li možemo dati pljusku onima koji su stvarno uplaćivali visoke doprinose? E ne možemo. Moramo imati osjećaj za mjeru. ovdje se radi o osjećaju za mjeru, između onoga što je pokriveno doprinosima i zarađeno, između čiste socijale gdje se zalažu nekretnine, odnosno gdje svake godine moram dokazivat svoje imovinsko stanje i trećeg instituta Nacionalne naknade za starije gdje ne moram dokazivati imovinu, nego samo prihodovni, odnosno dohodovni pardon dohodovni cenzus, samo dohodovni cenzus. I tu moramo imati odnose. Da, zajamčena minimalna naknada je 172,53 eura i propusnica je za dobit troškove grijanja i još neke troškove iz socijalne skrbi. Najniža mirovina za 15 godina staža, dakle to je minimum na koji mogu ostvariti mirovinu. Takvih ima dosta i poljoprivrednih mirovina je 181,95 eura. Dakle, ovdje mi tumačimo ovo što se daje malo treba to usklađivati. Ja vas pitam da li doživljavate ovu naknadu kao osobno primanje ili primanje obitelji? Sve te starije muškarci ili žene da li su svi sami ili žive i u obiteljima. Dakle, postoji i jedna i druga mogućnost, mi dajemo sada isplatu nacionalne naknade za starije, dajemo onima recimo muž ima 299 eura od 1.1., 299 eura mirovine. Mi ćemo toj gospođi kojoj nema drugih prihoda dati još 150 jer nije radila, znači nije utemeljeno na doprinosu dati ćemo još 150 eura. Jel' to u redu? Što ćemo usklađivati? Molim vas raščistimo to koji je prijedlog? Je li u redu ovako kako zakon predviđa da li ćemo usklađivati cenzuse ili ćemo usklađivati naknadu. Šta ako usklađujemo cenzus ostaje isti, a suprug je dobio povećanje 4%. Dakle, gospođa ostaje bez nacionalne naknade. Dajte mi recite šta ćemo usklađivati cenzuse ili ćemo usklađivati visinu mirovine? Ja mislim da je s obzirom da se radi o relativno novom institutu koji je izvan okvira socijalnih prava, izvan okvira mirovinskih prava ja mislim da je u redu ovako kako je predloženo, a da će kao što su se u primjeni pokazali određeni nedostaci i sada da će se to pratiti i da će se naknadno uređivati. Ja nisam zagovornik većine udruga civilnog društva koje briju na najjače, sve mora bit posloženo o, o, a onda mi ne zna reći hoćeš da promijenim cenzus ili hoćeš da usklađujem naknadu? naknadu? Ili jedno i drugo ili ništa, dakle imamo jedan prijedlog koji je vrijedan pažnje. Ovaj prijedlog je čini mi se jednoglasno prošao u prvom čitanju i mislim da tako treba proći i ovdje i da mora postati trajna briga i sadašnje pozicije i sutrašnje pozicije i sadašnje opozicije i sutrašnje opozicije da je to trajna briga da se ovaj sustav unapređuje ako ga želimo takvog imati. Ja znam da recimo naši susjedi Slovenci su to imali do 2012. i onda su odustali od toga, napravili su Nacionalnu strategiju borbe protiv siromaštva sa kriterijima, sa cenzusima po osnovi koje imovine možeš nešto primati, do koje visine te štitim od siromaštva jer nitko ne može do neke apsolutne razine štititi, nego je to proces koji traje, Da se vratim na konkretno jer volim raspravljati o prijedlogu zakona, a što najmanje širiti. ovaj institut o kojem danas govorimo predstavlja novčano davanje za starije osobe koje imaju navršenih 65 godina života i nisu ostvarile pravo na mirovinu na temelju prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa. Drugo, isplate nacionalne naknade započela je 1. siječnja 2021. u mjesečnom iznosu 800 kuna, odnosno preračunato 106,18 eura. Od 1. siječnja 2023. iznosi 120,71 euro ili 909,49 kuna. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin sa navršenih 65 godina života i prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina. To se sada mijenja, na to ću doći kasnije. Ostali uvjeti nije korisnik mirovine. ili prihod članova njegovog domaćinstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade, nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, zajamčenu novčanu naknadu, nije sklopio ugovor o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. U ožujku 2023. isplata u travnju evidentirano je ukupno 6592 korisnika nacionalne naknade. Predviđanja su bila za Od početka primjene zakona do 31. ožujka 2023. ukupno je podneseno 14486 zahtjeva na temelju kojih su ukupno 7657 osoba ostvarile pravo na nacionalnu naknadu. Najčešći razlog odbijanja oko 53% je propisani cenzus više od 15% zahtjeva je odbijeno zbog neispunjavanja uvjeta prebivališta, potom zbog korištenja zajamčene minimalne naknade više od 11%, te nenavršene starosne dobi od 65 godina, gotovo 10%. Za provedbu zakona predviđeno je povećanje rashoda u državnom proračunu u odnosu na važeći zakon za 13,7 milijuna eura u 2024. godini. 15,9 milijuna eura u 2025. godini, te 16,1 milijun eura 2026. godini. E sad da taksativno navedemo promjene. Uvjet neprekidnog prebivanja na području RH neposredno prije podnošenja zahtjeva snižava se sa 20 na 10 godina. Prihodovni cenzus, odnosno visina prihoda korisnika ili članova kućanstva u ostvarenu prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno podiže se na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300 eura po članu kućanstva. To je slučaj kojeg sam elaborirao na početku mog izlaganja. Vezano za uvjet da korisnik nacionalne naknade ne smije imati sklopljen ugovor o doživotnom dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, dodaje se iznimka za one situacije kada je pokrenut postupak za raskid utvrđenje ništavnosti ili poništenje ugovora, da ljudi imaju od nečega živjeti jer netko ih je opljačkao ili su mu dali ovaj, svoju imovinu i nekretnine, e sad, nije ispunio obvezu, oni su u postupku raskida ugovora ostaju bez sredstava za život i za mene je ovo vrlo, vrlo logična promjena. Iznos nacionalne naknade podiže se na 150 eura od 1. siječnja 2024. g. Budući da se iznos nacionalne naknade od 1. siječnja 2024. podiže na iznos od 150 eura, što je povećanje od 24,26% u odnosu na iznos od 120,71 euro iz 2023. g., iznimno se u 2024. g. nacionalna naknada neće utvrđivati, usklađivati prema stopi promjena indeksa potrošačkih cijena iz 2023. u odnosu na 2022. prema podacima državnog zavoda statistiku ali će se usklađivati na početkom 2025., tu nikakvog, nikakve, Omogućuje se isplata putem pošte na adresu korisnika na njegov zahtjev. Kako je bio, zbog čega je bio tako mali odaziv odnosno loša procjena o mogućem broju korisnika? od razloga je sigurno zajamčena minimalna naknada koja, socijalna mjera koja daje još i neke druge, neka Prednost ovog instituta u odnosu na ZMN ili zajamčenu novčanu naknadu, je što ovdje ne moram svake godine dokazivati, kad mi jednom daju rješenje, onda dok sam živ mogu primati ovo, odnosno dok me cenzusi, ako se ne što dogodi u cenzusima, onda mogu izgubiti to pravo ili ako povećamo cenzus, onda se može povećati i broj korisnika. Pravo na ZMN-u u hrvatskom sustavu socijalne skrbi služi kao uvjet za različita druga prava, posebno na lokalnoj razini, naknadi za troškove stanovanja i ogrijeva, ukupni gubitak za korisnike nacionalne naknade za starije osobe koji se odrekao koji se odrekao ZMN-a, može biti i veći, međutim, to je stvar osobne odluke. Svatko se, svatko traži što je za njega povoljnije, kao što je rečeno u replikama, tu dileme nema, ali činjenica je da postoji lepeza prava koja se mogu ostvariti. Nikakve štete nema ako u 2024. nema ovaj, usklađivanja nego će to biti 2025. jer niti će se nitko gubit pravo po, dakle cenzus ostaje isti, ali jednom utvrđena ta naknada, ne mijenja se ako partneru, onaj od 299 eura poraste mirovina u toku godine, dakle to će se eventualno preispitivati kod usklađivanja sljedeće godine. Dakle nitko zbog ovoga ne treba biti oštećen. bi trebao ostati isti cenzus, što nije baš logično, a povećava se minimalna naknada, povećava se nacionalna naknada za starije osobe, to je isto, isto vrlo upitno da li se radi nova nepravda, s obzirom da je ovdje značajno povećanje. Na kraju krajeva, gledamo, sve su to male sume. Mali iznosi. Međutim, 306 tisuća najnižih mirovina, veliki broj korisnika socijalne skrbi, ovdje procjenjujemo 15-ak tisuća. Na kraju, nije to mali novac, što se tiče solidarnosti svih građana Hrvatske jer na kraju krajeva, sve ono što nije pokriveno doprinosima tijekom radnog vijeka, sve to namirujemo iz zajedničke kase, iz proračuna, iz drugih izvora, dakle nedoprinosnih izbora proračuna. Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Idemo sada na 5. raspravu, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, poštovani kolega Dretar. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovane kolegice i kolege. Pogledat ćemo samo i još jednom proći kroz nekoliko stavova koji su ovdje izrečeni, naravno, ne sumnjamo da kada pogledamo kroz činjenicu da ljudi koji imaju pravo na ovakav dodatak nisu ostvarili to pravo kroz njihove uplate u mirovinske fondove, budući da nisu radili, onda uvijek, naravno možemo govoriti o socijalnoj mjeri, ali s punim pravom naglasiti da ona nije dovoljno visoka, ne samo zbog inflacije, nego naravno niti njen početni iznos, sve bi to zajedno trebalo biti puno više i puno kvalitetnije i da ljudima primi odnosno pruži ipak određenu razinu životnog dostojanstva. Čuli smo da je otprilike 2/3 korisnica ove naknade, da su prosječno stare 73 godine, dakle radi se o osobama u prosjeku rođenim tamo negdje početkom 50-ih godina prošlog stoljeća kada je, znamo i sami, još uvijek tradicija bila da žena kao majka ostaje u kući kao domaćica iz jednog od tih razloga, odnosno to je jedan od razloga zbog kojih mnoge žene nisu pristupile tržištu rada jer to jednostavno nisu mogle, nekada smo imali nažalost, nekada, obitelji sa više djece, pa je to, naravno, istovremeno ženama, majkama, domaćicama bila i profesija za koju naravno, nisu bile plaćene, odnosno upravo zbog toga su danas u obuhvatu ovog Zakona. Smatramo da bi iznos trebao biti veći, smatramo, jednako tako, da bi ga trebalo usklađivati barem jednom godišnje sa inflacijom jer tim ljudima on možda predstavlja, ta naknada predstavlja i jedan jedini mjesečni prihod. Predali smo, odnosno do kraja rasprave predat ćemo amandman u kojem ću, još ću jednom ponoviti, tražiti da se u čl. 2 brišu određeni stavci. vam pročitam naš prijedlog, dakle po aktualnom zakonskom prijedlogu, hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina i ima prebivalište na teritoriju RH može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, ali ako ispunjava sljedeće uvjete, dakle da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi i da nije sklopio ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Gore navedene tri točke predložit ćemo da se brišu amandmanom Kluba zastupnika Domovinskog pokreta jer je dvojben njihov ustavnopravni aspekt. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe vrlo će često u praksi biti iste osobe koje su korisnici smještaja ili pak primaju minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, što ne znači da je time osiguran njihov egzistencijalni minimum. Osobu starije životne dobi lišiti minimalnog iznosa ove naknade i bez mogućnosti da sebi priskrbi najnužnije potrepštine ne opravdava činjenica da je isti korisnik usluge smještaja ili da ima ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju. Radi se o i dalje o iznimno malim iznosima kojeg su neopravdano lišeni i primatelji uzdržavanja na temelju već spomenutih ugovora o dosmrtnom odnosno doživotnom uzdržavanju. U praksi su baš ova dva ugovora podložna čestim zlouporabama i lišavanje primatelja uzdržavanja i ovoga iznosa nacionalne naknade moglo bi ozbiljno ugroziti naše sugrađane u najosjetljivijoj trećoj životnoj dobi. amandman ćemo predložiti brisanje spornih točki zakonske odredbe te još jednom naglasiti da smo prošloga tjedna ovdje u izmjenama ZOO-a definirali definirali da ovakvi slučajevi i slučaji povrede odnosno zahtjeva za proglašavanjem ništetnosti ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju imaju hitnost postupka na sudovima. Još ćemo jednom naglasiti da bi svakako bila potrebna baza baza ugovora u kojima bi se moglo provjeriti broj tih ugovora, stanje tih ugovora odnosno način na koji prvenstveno primatelji uzdržavanja konzumiraju svoja ugovorna prava, stalni nadzor nad poštivanjem odredbi takvih ugovora odnosno pogledati da li davatelji uzdržavanja poštuju odredbe ovog ugovora, trebala bi i morala biti obveza zakonodavaca odnosno nadzornih službi. Premda dakle tvrdimo da je naknada premalena, premda tvrdimo da ju treba usklađivati sa inflacijom, Klub zastupnika Domovinskog pokreta podržat će ovaj zakonske izmjene. Hvala lijepa. 6. rasprava, poštovana kolegica Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas je nama, pred nama u drugom čitanju izmjene i dopuna Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Riječ je, kao što je i uvodno i državni tajnik rekao, prijedlog zakona koji je i u prvom čitanju dobio, ja mislim da je jednoglasno smo glasali za njega. Riječ je o zakonu koji je stupio na snagu s 1.1.2021. g. gdje je u hrvatski pravni sustav uvedeno novčano davanje za starije osobe imaju više od 65 godina i nisu ostvarili mirovinu na temelju prethodnih rada, plaćenih doprinosa, odnosno nisu osigurali prihod za starost u okviru mirovinskih sustava. Kad je i bilo donešen taj Zakon, mislim da je u ovom parlamentu vrlo afirmativno govoreno o njima, o njemu, ono što ste skroz primjenu zakona i sami uočili, idete sad u izmjene i dopune. Ja bih se referirala na ono što ste vi sami u obrazloženju naveli, a to su činjenice da je, da ste bez obzira na onih, onih najava kad je krenuo zakon o 100 tisuća ili 50 tisuća korisnika, ideja je bila da će temeljem ovog Zakona korisnici nacionalne naknade biti u '21. 19 700 osoba, a u '22. 21 550. Od tog broja je trećina dakle, od onog planiranog broja imate trećina korisnika onih koji koriste dakle nacionalnu naknadu. Ono što je zanimljivo je sljedeće, a to je .../nerazumljivo/... do 16. listopada '23. podnešeno 16 318 zahtjeva. Od tih 16 318 zahtjeva je pozitivno riješeno 52% i uvijek je zanimljivo razlozi zašto nešto nije riješeno i to su razlozi zašto onda predlagatelj ide u izmjenu i dopunu zakona i razlozi zašto zaključi da je zakon potrebno mijenjati jer pretpostavljam da je ovo bio nekakav razumni, razumnu procjenu koju ste dali kad je zakon donešen pa se onda vidi da su najčešći razlozi odbijanja, 54% propisani cenzus odnosno okolnost da prihodi podnositelja zahtjeva ili njegovih kućanstva premašuju propisan iznos utvrđen u visini nacionalne naknade po članu kućanstva. Drugi razlog je neispunjavanje uvjeta prebivališta i iza toga je nenavršena starosna dob od 65 godina, dakle prije starosne dobi su podnijeli zahtjev. Ono što i dalje ostaje nepromijenjeno, to je starosna dob od 65 godina, što apsolutno mislim da treba ostati. Ono što ste se odlučili promijeniti je ovaj prihodovni cenzus odnosno uvjeti, odnosno prihodi podnositelja i njegovih članova što ste i sami rekli da je problem i odlučili ste se promijeniti i dobro je da to napravite. Dvije stvari su ostale visiti u zraku. Ja bih oko te dvije stvari voljela nekoliko rečenica. Jedna stvar je, dakle uvjeti prebivališta. Pučka pravobraniteljica je inače sam apsolutno uvjerena da treba voditi računa ono što pučka pravobraniteljica ima za reći, jer kad mi imamo izvješće pravobranitelja, pa tako i pučkog pravobranitelja onda ona u svom izvješću ima detektirano probleme koje je utvrdila, ali onda ima i prijedlog rješavanja tih problema. Prijedlog rješavanja tih problema često su kroz pojedine zakonske izmjene definirano kako zakon treba mijenjati. Pučka pravobraniteljica je u svojim primjedbama rekla, dakle vi, dakle da ima uvjeta prebivališta tražite potvrdu od MUP-a. Ona je u svom prijedlogu rekla da bi trebalo ići i neke druge modele. To dobro zvuči. Ja moram priznati da je i moje iskustvo u nekim drugim slučajevima bilo da to na kraju dana se pokaže da nije dobro i da na kraju dana, mislim moram biti tu korektna i poštena i na kraju dana imate više problema nego što nemate, dakle od onog svjedočenja, od izjave kod javnog bilježnika, od različitih dokazivanja putem toga jel' je netko nešto plaćao ili nije plaćao. Neke uvjete i neki kriteriji moraju biti. Dakle, bazični uvjet vam je starosni, bazični uvjet vam je prebivalište, bazični uvjet vam je, dakle za sve one koji to ostvaruju je određeni, dakle određeni cenzus. Dakle, to su nekakvi bazični uvjeti. Ako ste vidjeli da je jedan od uvjeta problem, a ovaj imovinska dakle je bio problem logično da ste sve to zajedno išli Ali ja se ne bih nekako bila sklona vezati se da vezano uz uvjete prebivališta da budu neki drugi načini dokazivanja. Dakle, iskustva govore o tome da se tu onda događa stvarno svašta i da će tu imati puno više nereda nego mislim da je ovo puno čišće. Postoji jedna stvar, inače riječ je o relativno jednostavnom prijedlogu zakona. Riječ je o tome, ja uvijek gledam i opremu koja je, po opremi mislim vaše očitovanje na prijedlozi koji su bili u prvom čitanju. Dakle u prvom čitanju se otvorila tema prijedloga, a prijedlog je bio usklađivanje da bude dva puta godišnje. To ste odbili. Nekako mi se čini da bi to bilo, nekako mi se činilo da to ne bi trebao biti razlog odbijanja i da je to moglo i dalje ostati to usklađenje dva puta godišnje. Jer kad vidite malo ono što je bilo u raspravi u prvom čitanju se raspravljalo da ide, dakle da bude usklađivanje dva puta godišnje. Jednako tako se raspravljalo o, dakle prebivalištu i raspravljalo se ono što i sad su klubovi prije mene ukazivali na problem koji imamo, a to je problem dosmrtnog uzdržavanja, odnosno ugovor o doživotnom uzdržavanju, odnosno dosmrtnom uzdržavanju. Prošli tjedan je u u raspravi u Hrvatskom saboru bila dosta zanimljiva rasprava na temelju toga. To se i pokazalo inače kao problem, problem starijih osoba, problem ja bih rekla bazično njihove nesigurnosti. Dakle, znate ono nekakvo dobro rješenje i dobre varijante su uvijek dobre ali uvijek imamo i nekako se zapiknemo na one lošije varijante. Tu ste napravili jednu malu iznimku, a to je da može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu pod uvjetom da je prestanak prava, dakle nekog drugog. ono što ste mogli riješiti ste između prvog i drugog čitanja riješili. Ono što je bazično sa zakonom koji je stupio na snagu se je pokazalo da su problemi nešto veći nego što ste ih predvidjeli, pa onda bez obzira što je državni tajnik u odgovoru rekao da nije target brojka, ali neka brojka treba biti. I ono što valja naglasiti glavnina, odnosno negdje od preko 60% korisnika odnosno korisnica naknade za starije osobe su žene. Apsolutno neću reći nikakvu novinu nešto što već nekoliko puta nismo rekli sa ove govornice, a dobro je i još naglasiti i još reći zapravo u riziku od siromaštva u manjim mirovinama su žene što s jedne strane je vrlo logično, da ako su za isti posao žene plaćene manje a sad ide gore jedan ovaj kontingent mladih djevojaka, pa onda još moramo još naglasiti tu borbu da žene za isti posao budu jednako plaćene kao i muškarci. Otprilike sad već mjesec, već skoro dva tjedna, tri tjedna žene u odnosu na plaće za isti posao za muškarci rade zabadava. Čim ste plaćeni za posao manje, naravno da onda imate manju i mirovinu, da su žene u većem riziku od siromaštva, od toga da su tradicionalno kod nas pogotovo starije pučanstvo žene ostajale doma i nisu radili, a radili su muški članovi obitelji. To su neki stereotipi koje trebamo mijenjati. Onda vam ti stereotipi kao domino efekt što ste stariji su problemi veći, stariji su žene u većem riziku od siromaštva. Jednako tako ni ne čudi da je i veći broj korisnika ove nacionalne naknade i žene. Zaključno želim reći sljedeće, dakle očito će biti i nekih amandmana. Možda da predlagatelj još jedanput dobro razmisli i vidi da možda ovo usklađenje ide dvaput godišnje bez obzira što je državni tajnik probao sa svih aspekta objasniti zašto to nije potrebno, ali bez obzira na to sve zajedno naš klub će glasati, odnosno naš klub podržava i ovu izmjenu i dopunu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika MOŽEMO govorit će, o pardon Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Renata Sabljar-Dračevac, međutim prije nego što počne govoriti odnosno dam joj riječ pozdravimo svi na galeriji učenice i učenike Obrtničke škole za osobne usluge iz Zagreba.

uvažene kolegice i kolega, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. U 2020. godini donesen je Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji je uveo novi element u hrvatski pravni sustav. Riječ je o financijskoj potpori za osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile mirovinu na temelju prethodnog radnog iskustva i plaćenih mirovinskih doprinosa niti su stekle pravo na starosnu mirovinu putem mirovinskog sustava. Zakon je predvidio da će ministarstvo odgovorno za mirovinski sustav u razdoblju od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona provesti naknadnu evaluaciju njegovog djelovanja što je i ostvareno. Analize su ukazale da u kratkom roku primjene zakona nije došlo do približavanja stvarnog broja korisnika nacionalne naknade predviđenom broju korisnika prilikom donošenja zakona, stoga su dodatno razmotreni uvjeti za ostvarivanje prava što pozdravljam i iskreno podupirem. Potpuno se slažem s potrebom ublažavanja uvjeta prebivališta, povećanja prihodovnog cenzusa što je nedvojbeno opravdano, a obzirom na činjenicu da su ti uvjeti često bili razlog za odbijanje zahtjeva za priznavanje prava na nacionalnu naknadu. Predložene izmjene i dopune zakona imaju svrhu olakšavanja određenih uvjeta za ostvarivanje prava smanjenje trajanja potrebnog prebivališta, te povećanje prihodovnog cenzusa. Također otvaraju mogućnost ostvarenja prava na nacionalnu naknadu i u slučaju kada je pokrenut postupak za raskid utvrđenje ništavnosti ili poništenja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Pozdravljam povećanje iznosa nacionalne naknade pod mogućnosti isplate na adresu korisnika putem pošte na zahtjev pojedinog korisnika. Ovo je posebno važno s obzirom na prosječnu dob korisnika nacionalne naknade koja iznosi 73 godine te na činjenicu da većina njih živi u ruralnim područjima, otežan im je pristup poslovnicama, bankama, bankomatima, a i uz činjenicu da neki korisnici nemaju otvoren bankovni račun opravdava ovo rješenje. Očekujem da će relaksiranjem ovih uvjeta nacionalna naknada postati pristupačnija ciljanoj populaciji što bi trebalo rezultirati porastom broja korisnika. Isplata nacionalne naknade počela je 1. siječnja 2021. godine s iznosom od 106,18 eura a od 1. siječnja 2023. iznos je 120,71 euro u skladu sa stopom promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine. Troškovi života kao i prisutna inflacija svakako su veliki, te se iskreno nadam da će povećanje iznosa nacionalne naknade od 150 eura 1. siječnja 2024. a to također i prihodovnog cenzusa pridonijeti povećanju broja korisnika. Kako je vidljivo ovim zakonskim odredbama prihodovni cenzus, odnosno visina prihoda korisnika ili članova kućanstva ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno podiže se na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini. Zakonom se također rješava i pitanje nepripadnih isplata, postiže se horizontalno usklađivanje sa Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o socijalnoj skrbi. Jasnije se propisuje obaveza povrata nacionalne naknade isplaćene nakon smrti korisnika pri čemu je dužnost povrata prenesena na nasljednike korisnika nacionalne naknade ili na banku prema nalogu zavoda. Za provedbu zakona planirano je povećanje rashoda u državnom proračunu u usporedbi sa važećim zakonom i to za 13,7 milijuna eura u 2024. odnosno 15,9 milijuna eura u 2025. te te 16,1 milijun eura u 2026. godini. Sredstva potrebna za implementaciju predloženog zakona biti će osigurana unutar granica koje je Vlada RH odredila u proračunskom okviru za iduće trogodišnje razdoblje. S obzirom na povećanje osnovice i zajamčene minimalne naknade i prosječnog iznosa najniže mirovine za veljaču 2023. jasno je da iznos nacionalne naknade nije dovoljan za zadovoljavajuću, zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, stoga je bilo nužno povećati iznos nacionalne naknade što potvrđuju statistički podaci zavoda koji bilježe 6592 korisnika nacionalne naknade. ukupnog broja korisnika nacionalne naknade većinu čine žene 4261, odnosno 64,64% dok muškarci čine 2331 osobu ili 25,36%l. Prosječna dob korisnika iznosi 73 a regionalno najveći broj korisnika evidentiran je na području grada Zagreba i Zagrebačke županije 1172, Osječko-baranjske 556, Splitsko-dalmatinske 516, Vukovarsko-srijemske 515 dok najmanji broj korisnika zabilježen u području Ličko-senjske 85, Međimurske 116 te Dubrovačko-neretvanske 138. Smatram kako bi poseban izazov predstavljao upravo situacija u Ličko-senjskoj županiji te je potrebno posvetiti terenskom radu, kako bi se korisnici informirali o svojim pravima. Evo, tu bih dodala da sam zadovoljna sa odgovorom državnog tajnika jer mislim da se kroz projekt Zaželi doista te osobe starije životne dobi mogu informirati o ovom pravu koje imaju kako bi im doista olakšali život. Od početka primjene, 31. ožujak 2023., podneseno je ukupno 14 486 zahtjeva, od kojih je 7657 osoba ostvarilo napravo na nacionalnu naknadu. Navedeni podaci ukazuju na relativno nizak postotak pozitivno riješenih .../nerazumljivo/... otprilike 53%, što je potaknulo detaljnu analizu razloga zbog kojih gotovo 47% podnesenih zahtjeva nije ostvarilo pravo na nacionalnu naknadu. Najčešći razlog odbijanja među tih 47% je bio prekoračenje propisanog cenzusa, odnosno situacija u kojoj prihodni podnositelja i članova kućanstva premašuju utvrđeni iznos nacionalne naknade po članu obitelji. Osim toga, 15% zahtjeva odbijeno je zbog neispunjavanja uvjeta prebivališta, to je sada promijenjeno. Dodatno, odbijeni su i zahtjevi zbog korištenja zajamčene minimalne naknade u više od 11% slučajeva te zbog neispunjavanja uvjeta starosne dobi od 65 godina u 10% slučajeva. Vjerujem kako će uvođenjem promjena predviđenih ovim prijedlogom ići u korist većem broju starijih građana u potrebi. U raspravi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo jednoglasno smo podržali zakonski prijedlog i pohvalili ublažavanje uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, tj. povećanje prihodovnog cenzusa i iznosa naknade. Smatramo da prihodovni cenzus ipak ne bi trebalo podlijegati usklađivanjem samo jedanput godišnje prema stopi promijenjenog indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine, odnosno na godinu koja je prethodila, već bismo to trebali raditi šestomjesečno, znači dva puta godišnje iz razloga što je nažalost inflacija u Hrvatskoj, osobito za ove bazične artikle najveća, jedna od najvećih u cijeloj Europi. Znači govorimo o osnovnim namirnicama, prehrani. Iako institut nacionalne naknade nije institut mirovinskog osiguranja, to će predlagatelj sigurno reći da se ne može usklađivati kao mirovna koja se primarno određuje na temelju mirovinskog staža, visine plaće tijekom radnog vijeka, mislim da bi trebalo ipak razmisliti, s obzirom obzirom na rast bruto plaće i rast cijena, da se i naknada za starije osobe usklađuje dva puta godišnje kao mirovina. Naravno, po ovom usklađivanju cenzusa, kako bi se odredilo koliki će cenzus biti u idućih 6 mjeseci. S obzirom na kvalitetu ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona, Klub zastupnika Socijaldemokrata podržat će predložene promijene. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Možemo!, govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, kao što sam već upozoravala u prvom čitanju, sada je to učinila i pučka pravobraniteljica i zapravo i druge kolegice i kolege iz oporbe. Ono što je glavni problem s ovim Prijedlogom je to da je za početak, nacionalna naknada za starije osobe manja od zajamčene minimalne naknade. zajamčena minimalna naknada je socijalna naknada koja omogućuje podmirenje osnovnih životnih troškova najugroženijim skupinama građana. Ta naknada iznosi 172 eura i uz tu naknadu se zapravo vežu i druga prava, kao što su troškovi stanovanja i kao što su troškovi ogrijeva koje isplaćuje, koje isplaćuju jedinice lokalne samouprave. S druge strane, nacionalna naknada od te naknade koja iznosi 172 eura koja pomaže zapravo skupinama u najvećem riziku od siromaštva i uz koju se vežu druga prava kao što su troškovi stanovanja i ogrijeva, manja je k tome za 22 eura od ove najmanje zajamčene minimalne naknade i uz nju se ne vežu bilo kakva druga prava. To je, naravno, problem jer se ovom naknadom proklamira dostojanstven život starijih osoba uistinu, kada pogledamo tako da je ona manja od zajamčene minimalne naknade, a proklamira se dostojanstven život, ona zaista nema smisla i to sam naglasila u prvom čitanju i to je sad naglasila i pravobraniteljica. Ono što je, čime je ministarstvo pravdalo tu činjenicu, da je ova naknada manja od zajamčene minimalne naknade, pravdalo je time da se ne želi narušiti pravednost mirovinskog sustava budući da, kao što je ministarstvo, recimo, navelo u javnom savjetovanju, iznos najniže mirovine za 15 godina mirovinskog staža, tada je, 1. siječnja, kada je zakon bio u javnom savjetovanju taj iznos bio 167,85 Međutim, to nije dobra argumentacija zato što se mirovina redovito usklađuje na godišnjoj razini, usklađuje se dvaput godišnje i sada je najmanja mirovina za 15 godina mirovinskog staža iznosi zapravo 182 eura, onda će iduće godine i rasti 2 puta, a nacionalna naknada za starije osobe je sad 150 eura, dakle 182 najniža mirovina, 150 nacionalna naknada i ona se uopće neće podizati u cijeloj 2024. kao što piše u zakonu i još uvijek će ostati 150 eura dakle najmanje do kraja 2024.g.. To je problem i ja mislim da uz taj problem postoji jedna vrsta neusklađenosti bilo kakvih transfera u različitim sustavima i socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja, s jedne strane ne želi se usklađivati nacionalna naknada za starije sa troškovima života dvaput godišnje kao što je to mirovina i mi se slažemo da bi to tako trebalo biti, a s druge strane kaže se da to nije socijalna naknada, a onda je opet ta naknada, ako nije mirovinska ona bi trebala ić u socijalni sustav, ali i u tom sustavu je ona manja od zajamčene minimalne naknade, to su velike diskrepancije u sustavu i pokazuju opći nered u, zapravo po, po pitanju isplaćivanja različitih transfera. Ono na što bih htjela upozoriti isto tako je da je stopa rizika od siromaštva, i to puno puta naglašavamo, najveća zapravo kod starijih osoba i ona iznosi preko 32% i to upravo zbog niskih mirovina i upravo zbog niskih naknada koje nisu usklađene s pragom rizika od siromaštva. Isto tako slažemo se s prijedlogom pravobraniteljice, pučke pravobraniteljice da se neprekidno prebivalište od 10.g., i ja mislim da je to vrijedan prijedlog koji bi trebalo uvažiti, da se dakle ono ocjenjuje ne samo na temelju MUP-ove evidencije o prebivalištu zato što mnogi korisnici nemaju registrirano prebivalište nego da se neprekidno prebivalište od 10.g. ocjenjuje na temelju svih raspoloživih dokaza, da ta osoba živi neprekidno na istoj adresi, kao što je recimo izjava susjeda, kao što dokaz da su bili predstavnici stanara, itd., itd. i takve dokaze HZMO ne uzima u obzir, a zapravo bi ih trebao uzeti u obzir, ne samo dakle ovu službenu potvrdu o registraciji Na kraju htjela bih isto tako pohvaliti nekoliko odredbi ovog zakona među kojima imamo i to da se konačno uvjet neprekidnog prebivališta snižava s 20. na 10.g.. Isto tako dobra odredba je da se u naknadu mogu uključiti osobe koje su pokrenule postupak raskida ugovora o doživotnom odnosno dosmrtnom uzdržavanju. Isto tako jedna pozitivna odredba je da se omogućuje isplata nacionalne naknade putem pošte, što je dobro upravo zbog stanovnika ruralnih područja koji često imaju otežan

velike troškove života i inflaciju koja jako pogađa starije osobe, koja jako pogađa osobe slabijeg imovinskog stanja gdje zapravo inflacija, mi je računamo agregatno, a ona u principu može iznosit do 30, pa čak i do 40% za osobe slabijeg imovinskog stanja jer veći dio svojih svojih troškova troše upravo na stanovanje, na hranu, dakle na osnovne, na osnovne namirnice, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, pa imamo još vremena za Klub zastupnika HDZ-a i poštovanu zastupnicu Ljubicu Lukačić,

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe donesen je sukladno Strategiji socijalne skrbi za starije osobe u RH koji

Tim zakonom u hrvatski pravni sustav uveden je novi institut koji predstavlja novčano davanje za starije osobe koje imaju navršenih 65.g. života, a nisu ostvarile mirovinu na temelju prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa odnosno nisu ostvarile i osigurale prihod za starost u okviru mirovinskog sustava. Isplata nacionalne naknade počela je 1. siječnja 2021.g. u iznosu od 800 kuna ili 106,18 eura. Nadalje, svota naknade podliježe usklađivanju jednom godišnje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja, koja joj prethodi. Donošenju Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe prethodile su analize i usporedbe uvjeta kriterija i obuhvata osoba s institutom zajamčene minimalne naknade i najnižom mirovinom kako bi se odredio obuhvat preostalih osoba kojima je ova nacionalna naknada i namijenjena odnosno kako bi se utvrdila ciljana skupina. Na temelju tako tog navedenog, provedenog postupka kreiran je i model koji se pokazao najprimjerenijim za postizanje cilja osiguranja osnovnog socijalno zaštitnog prihoda za starije osobe, a u okviru gospodarskih mogućnosti. Prema statističkim podacima koje vodi Zavod za statistiku, u rujnu 2023.g. bilo je evidentirano ukupno 7057 korisnika nacionalne naknade. Od tog ukupnog broja većinu čine žene, 4562 4562 korisnika, a 2459, 495 korisnika su muškarci. Od početka primjene zakona do 16. listopada ove godine ukupno je podneseno 16.318 16.318 zahtjeva, a na temelju kojih je ukupno 8413 osoba ostvarilo pravo na nacionalnu naknadu. Iz ovoga podatka vidljivo je kako je relativno mali postotak pozitivno riješenih zahtjeva, svega 52%, te je, stoga su posebno analizirani razlozi zbog kojih preostali postotak osoba koje su podnijele zahtjeve nisu ostvarile pravo na nacionalnu naknadu. Najčešći razlog odbijanja bio je propisani cenzus odnosno okolnosti da prihodi podnositelja zahtjeva i njihovih članova kućanstva premašuju propisani iznos koji je utvrđen u visini nacionalne, nacionalne naknade po članu kućanstva. Nacionalna naknada u 2021.g. je ostvarilo 31%, 31,35% korisnika u odnosu na procijenjeni broj oko 19.700 korisnika, u 2022. 34,39%, a u 2023. 21.550 a u 2023. 21.550 korisnika, što pokazuje da je doista mali broj korisnika ostvarivao pravo od predviđenog na nacionalnu naknadu naknadu za starije osobe. Nacionalnim programom reformi 2023.g. koji je Vlada donijela 27. travnja 2023. kao mjera nacionalnog, mjera nacionalnog, izvan NPOO-a navedeno je kako je s obzirom na relativno mali broj korisnika nacionalne naknade u prethodne 2.g. potrebno izmjenama zakonskoga okvira unaprijediti ovaj institut, a posebno u odnosu na sadašnje uvjete za ostvarivanje prava, a sve s ciljem povećanja broja korisnika na nacionalnu naknadu. ove godine, slijedeće godine nacionalna naknada iznosit će 150 eura, što je povećanje od 24,26% u iznosu na sadašnjih 120,71 euro. Zbog povećanja u slijedećoj godini neće doći do usklađivanja naknade prema stopi primjene indeksa potrošačkih cijena iz 2023.g.. Nadalje, potrebno je istaknuti kako će osobe koje će ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe, do sada je uvjet dakle bio cenzus od, točno u visini nacionalne naknade, sada se taj cenzus povećava na 300 eura po članu kućanstva, tako da je ovo jedan povoljniji uvjet kako bi što veći broj osoba mogao ostvariti pravo na nacionalnu naknadu. Ono što je još potrebno istaknuti je i da će one osobe koje će ostvariti pravo na nacionalnu naknadu tu naknadu moći primati putem pošte, dakle da im pošta donosi kući jer je mnogima s obzirom i na prosječnu dob koja je 73.g. i da se pretežno najveći broj korisnika nacionalne naknade nalazi u ruralnim sredinama, da im je problem dolaziti do bankomata ili banaka kako bi podigli svoju naknadu. Ovaj se zakon, prijedlog zakona izmjena i dopuna zakona usklađuje sa Zakonom o socijalnoj skrbi obzirom da znamo da od 1. siječnja 2023.g. da su sve obveze prenesene na Hrvatski zavod za socijalni rad sa Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb. Nadalje, usklađuje se i sa odredbama Zakona o kaznenom postupku i briše se mogućnost uskrate nacionalne naknade zbog određivanja istražnog zatvora, a imajući u vidu da se na okrivljenika primjenjuje presumpcija nevinosti. Također odredbama ovog zakona uređuje se i postupak u slučaju nepripadne isplate i ovim zakonom procjenjuje se da će se povećati broj korisnika s obzirom na ublažavanje uvjeta, da će se povećati broj korisnika tako da se za provedbu ovog zakona, stoga je predviđeno je i povećanje rashoda u državnom proračunu u odnosu na važeći zakon i to u 2024. godini za 13,7 milijuna eura. U 2025. godini za 15,9 milijuna eura i 16,1 milijun eura u 2026. 2026. godini. Potrebna sredstva za provedbu predloženog zakona osigurat će se u proračunskom okviru za naredno trogodišnje razdoblje na poziciji razdjela 086 Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, tako da će evo očekujemo svi da će veći broj osoba ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe. Moram reći da sam imala prigodu puno razgovarati sa starijim osobama koje nisu ostvarivale doista nikakav prihod, niti zajamčenu minimalnu naknadu, niti su imale uvjete 15 godina mirovinskog staža kako bi ostvarile najmanju, najnižu mirovinu i da su doista sa kako da kažem sa veseljem dočekale kada se počela isplaćivati nacionalna naknada za starije osobe, dakle 2021. godine. I mnoge su tu naknadu i ostvarile. Dakle, kao što je već danas netko ovdje rekao ovu naknadu isplaćujemo doista osobi i očekujemo da će ona sa njom moći zadovoljiti jedan dio evo svojih potreba. U svakom slučaju ovo sada nije bilo dostatno, stoga je i došlo do, stoga će doći zapravo s početkom sljedeće godine do povećanja. Naravno narednih godina i do usklađivanja što znači do sljedećeg povećanja i vjerujem da ćemo evo starijim osobama koje nikakvih prihoda nemaju omogućiti ipak jedan lagodniji život. Na kraju želim još reći da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala vam lijepa. **Glasovac, Sabina Više nema prijava za iznošenje stavova u ime klubova, pa prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva na redu je uvažena zastupnica Majda Burić, izvolite. Hvala vam poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče Vidiš, poštovana ravnateljice uprave gospođa Čičak, poštovane kolege i kolegice u Hrvatskom saboru. Nacionalna naknada koja je pred nama jest izborno obećanje HDZ-a koje je Vlada premijera Plenkovića realizirala 2020. godine, a sada ovim zakonom se ta naknada povećava za više od 24% i to u cilju osnaživanja socijalne sigurnosti onih koji nemaju niti 15 godina radnoga staža, a stariji su od 65 godina. To je u stvari i poruka ovoga zakona, solidarnost prema onima koji imaju manje, osnaživanje i socijalna sigurnost i socijalna zaštita onih kategorija kojima najviše treba pomoći. I mislim da svi mi ovdje zaista možemo biti ponosni na postojanje ovakvog jednog socijalno-zaštitnog mehanizma što je u stvari pokazala i rasprava u prvom čitanju, a isto tako i konsenzus svih zastupnika prilikom glasovanja. Ono što ja smatram jest da država i društvo moraju biti socijalno osjetljivi i senzibilni prema onima koji imaju manje i socijalno ih zaštititi i osnažiti, a to ova Vlada kontinuirano čini i pokazuje svojim rezultatima ovdje prije svega mislim na sveobuhvatnu mirovinsku reformu, ali isto tako i na cjelovitu reformu sustava socijalne skrbi. Kao što smo imali prilike vidjeti u proračunu za iduću godinu osigurano je više od 10 milijardi eura za mirovinski sustav i sustav socijalne sigurnosti, a najveći dio proračunskog kolača odnosi se upravo na mirovinski sustav, na umirovljenike i vidimo da svaki 4 euro je namijenjen upravo mirovinskom sustavu i umirovljenicima. Slijedom svega što sam kazala, jednom ozbiljnom, odgovornom i sustavnom mirovinskom politikom ova je Vlada osigurala rast svih za više od 53% što je u prosjeku oko 190 eura, a onih najnižih za čak 67% što je u prosjeku oko 140 eura uz napomenu da je kupovna moć u mandatu HDZ-a rasla za 20%. Također rast mirovina nije samo rezultat indeksacije, odnosno redovitog polugodišnjeg usklađivanja već je rezultat cjelokupne i sveobuhvatne mirovinske reforme koju ova Vlada provodio kontinuirano od 2018. godine. Evo prošli tjedan imali smo priliku raspraviti paket četiriju zakona vezanih uz reformu individualnog kapitaliziranog sustava odnosno 2. i 3. stupa i unaprjeđivanja istog, a usporedbe radi, u razdoblju SDP-ove Vlade prosječna sveukupna mirovina rasla je za svega 8 eura ili 2%. niti taj skroman rezultat nije najgore što smo ustvari mogli vidjeti od te Vlade, najgore što je prema mojem mišljenju napravio za umirovljenike jest njihova jeziva i morbidna nedavna izjava gdje se ustvari poziva umirovljenike na štrik oko vrata odnosno na suicid i time se ta odnosno Socijaldemokratska partija razotkrila do kraja i pokazala cijelu svoju socijalnu neosjetljivost. Ovakve izjave od koje god strane dolazile, odakle god dolazile su za jednu apsolutnu osudu. Kakva je situacija danas vezana s prosječnim mirovinama najfriškiji podaci HZMO-a pokazuju da je udio prosječne mirovine bez međunarodnih ugovora u prosječnoj plaći 48% i da je prosječna sveukupna starosna mirovina 555 eura, podaci su ovdje, oni su javno dostupni. Također je jako važno naglasiti da je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći za ljude sa 40 i više godina staža 70% i ta mirovina u prosjeku iznosi 811 eura i dokaz je da visina mirovine itekako ovisi ne samo o visini plaće već i godinama provedenim u svijetu rada i zato uvijek kad god je to moguće treba pozivati i apelirati na što duži ostanak u svijetu rada. Napuštena je također švicarska formula indeksiranja koja je unaprijeđena i uvedena je povoljnija 70:30 u korist povoljnijeg faktora, a ono što posebice raduje jest najava ministarstva i ministra Piletića da će se to i dalje unaprjeđivati, tako da to posebno pozdravljam. Naglašavam i smatram također izuzetno velikom stvari i iskorakom to, to što je Vlada osigurala financije za izgradnju i opremanje 18 centara za starije osobe koji će znatno i značajno povećati broj smještajnih kapaciteta za trajni boravak i trajnu skrb o starijim osobama i to za 1850 jedinica, to je jako, jako velika stvar, a tome dodajem i izgradnju centara za dugotrajnu skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, o čemu ćemo sutra više raspravljati. Što je nacionalna naknada za starije osobe od 65.g. koja je pred nama i koja se podiže za više od 24%, dakle sa početnih 108 eura na 120 eura i sada ovim zakonom na 150 eura mjesečno? Dakle govorimo o socijalno zaštitnom instrumentu za osobe koje su starije od 65.g. i koje tijekom svojeg života nisu ostvarili niti minimum od 15.g. staža kako bi ustvari ispunile minimum za odlazak u mirovinu. Iako su mnoge Vlade prije ove planirale i pozivale na uvođenje nacionalne naknade, neke od njih tu su naknadu zvale i nacionalna mirovina, nijedna Vlada dosad to nije ostvarila, nije uspjela to ostvariti osim ove Vlade predvođene premijerom Plenkovićem koja je nacionalnu naknadu uvela 2020., a počela je isplaćivati s 1.1.2021.. Ona je tada iznosila kao što sam rekla 800 kuna odnosno 106 eura mjesečno, s 1.1. ove godine ona iznosi 120 eura, ovim zakonom podiže se za dodatnih 24% na 150 eura sa napomenom da se ta svota jednom godišnje indeksira odnosno povećava i to prema potrošačkim cijenama

Također ono što moram naglasiti jest da HZMO je provedbeno tijelo koje ustvari zaprima zahtjeve za nacionalnu naknadu, ali isto tako i odlučuje o ostvarivanju toga prava temeljem zakona i na koncu isplaćuje nacionalnu naknadu i zakonom je propisano tko može ostvariti to pravo, uvjeti su temeljem ovog zakona koji je pred nama itekako fleksibilizirani i ublaženi zbog čega zato kako bi se ustvari napravio i omogućio što veći obuhvat korisnika, a temeljem zakona predviđa se ustvari poduplavanje korisnika na skoro tisuća. Također treba spomenuti da kori…, odnosno potencijalni korisnici nacionalne naknade trebaju imati neprekidno prebivalište u RH od 10.g., što je također promijenjeno ovim zakonom i ublaženo, prihodovni cenzus je uduplan, dakle sa 150 eura on raste na 300 eura i isto tako ono što želim posebno pohvaliti državni tajniče Vidiš i, i, i ravnateljice Čičak i jest uvođenje mogućnosti isplate nacionalne naknade putem i to na zahtjev korisnika, a sve na teret i račun Državnoga proračuna, što je iznimno bitno za ljude u ruralnim krajevima, a znamo i sami da su korisnici nacionalne naknade većinom žene sa prosječnom starošću od 73. i više godina. Zbog fleksibilizacije uvjeta ostvarivanja nacionalne naknade također se procjenjuje i duplo veći broj korisnika, a fiskalni učinak svega toga za postojeće i planirane nove korisnike je oko 25 milijuna eura. I ono što ću kazati za kraj jest da se mirovinski sustav dugoročno gledajući svakako čuva i zaposlenošću, rastom zaposlenih, ali isto tako i rastom plaća i ono što iznimno raduje jest kontinuirani rast zaposlenih i kontinuirani rast prosječne plaće i i prosječne minimalne plaće i medijalne plaće što dugoročno gledajući itekako ima utjecaja na … …/Upadica Glasovac: Imate nekoliko replika, pa ćete imat priliku eventualno izreći ono što ste mislili a niste stigli. Prva zastupnica Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjednice. Uvažena kolegice Burić treba pozdraviti i pohvaliti naravno svaku brigu i napor koji čini Vlada da bi poboljšala i olakšala život naših starijih sugrađana. U Republici Hrvatskoj postoji institut zajamčene minimalne naknade, institut najniže mirovine i sada institut nacionalne naknade, pa vas molim da pojasnite prednosti, odnosno razliku nacionalne naknade u odnosu na ova prethodna dva instituta. Majda (HDZ)** Hvala vam uvažena kolegice Maksimčuk. Dakle, zajamčena minimalna naknada ili ono što u nekakvom svakodnevnom govoru smatramo socijalnom naknadom jest u stvari naknada koju mogu primati osobe od slikovito govoreći 7 do 77 godina, a nacionalna naknada za starije od 65 godina jest u stvari socijalno zaštitni institut upravo za osobe koje nisu ostvarile niti minimalno 15 godina radnoga staža što je u stvari jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu. Dakle, još jedanput ponavljam ZMN, odnosno zajamčena minimalna naknada jest naknada koju mogu primati ljudi temeljem zakona i svih propisa neovisno o visini, o dobi, a isto tako ograničenja za primanje ZMN-a su stroža i veća nego što su za primanje nacionalne naknade koja je pred nama. iskorak Vlade Republike Hrvatske koja će definitivno pomoći najpotrebitijima. Spomenuli ste da prosječna mirovina iznosi 40% prosječne plaće. Moramo pozdraviti ovaj zakon, ali ovo nije jedino što je Vlada napravila i za starije osobe, ali i općenito u reformi samoga mirovinskog sustava. Vi ste dosta upoznati s tim, bili ste i državna tajnica u samome resoru, tako da ne možemo gledati ni izolirano samo. Ovaj zakon moramo malo gledati širu sliku što se sve u zadnjih 7, tj. evo skoro osam godina napravilo za starije, ali normalno i za najpotrebitije, tako da sviđa mi se onaj dio gdje ste spominjali ipak da se gleda kroz cijeli mirovinski sustav ali i kroz ovaj zakon na jedan vid solidarnosti i pomoći najpotrebitijima. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Uvaženi kolega Bačiću, pa stvarnih kritika na zakon koji je pred nama ja u stvari nisam danas čula tijekom rasprave mislim da oporba nema prave municije, niti štopa za kritiku ovog zakona što smo u stvari imali prilike vidjeti i prilikom glasovanja o Nacrtu prijedloga ovoga zakona gdje je u stvari postignut konsenzus i imali smo jednoglasno usvajanje ovoga zakona. Tako da mislim da stvarne, utemeljene kritike nema, a ionako smo danas imali prilike čuti i od predstavnika ministarstva da se učinci zakona kontinuirano prate i temeljem tog kontinuiranog praćenja i ovaj je zakon pred nama. Pitali ste što je Vlada sve napravila za starije i za umirovljenike.

Hvala lijepa. Uvažena zastupnice Burić, hrvatski građani nemaju tako loše pamćenje i znaju itekako kako su živjeli pod upravljanjem SDP-a, a kako žive danas. Ono što je Hrvatska demokratska zajednica obećala to je ispunila i ovaj Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe se povećava za više od 24%. To ste istaknuli sjajno i u vašoj raspravi kao i to koliko je ova Vlada ozbiljnom i odgovornom i sustavnom mirovinskom i socijalnom politikom u 2023. godini, znači osigurala za usklađivanje mirovina 549 milijuna eura, tako da rast prosječne mirovine nije samo posljedica indeksacije već brojne, brojne mjere iz mirovinske reforme. Zbog interesa javnosti dajte nam pojasnite koja je to osnovna razlika između zajamčene minimalne naknade, odnosno socijalne pomoći … …/Upadica Glasovac: Hvala./… … i nacionalne Hvala vam uvažena kolegice Baričević. Kao što ste kazali, a na tragu svega toga što ste kazali ja ću i nastaviti. Dakle, jednim sustavnim i ozbiljnim pristupom mirovinskoj politici, socijalnoj politici ova je Vlada u mandatu premijera Plenkovića ostvarila rezultat da su sve mirovine u prosjeku rasle za više od 53%, a one najniže za čak 67% uz napomenu i to uvijek moramo govoriti da je kupovna moć također u istom promatranom razdoblju rasla za 20%. Ono što također valja posebno spomenuti, a nije dio ovog zakona, ali je bitno naglasiti jest indeksiranje mirovina koje je sada puno povoljnije, a prema najavama iz ministarstva i čestitke ministru Piletiću i dalje će se

gotovo sve rekli što čini ova Vlada i na koji način skrbi o starijim osobama. Govorili ste o mirovinskoj reformi, pa onda valja se prisjetiti da je ova Vlada i omogućila korištenje obiteljske mirovine uz osobnu, da je jednako tako i podigla za 10% obiteljske mirovine, da je za 700 tisuća umirovljenika isplatila jednokratne pomoći, međutim posebno hvale vrijedan je projekt Zaželi, koji ne samo da skrbi o starijim osobama nego omogućava i zapošljavanje upravo onih žena nešto više životne dobi koje na tržištu rada ne mogu tako lako osigurati svoje radno mjesto. Vi o tome daleko više znate pa bih molila da i nas i javnost upoznate s tim. **Glasovac, Hvala vam uvažena kolegice Juričev Martinčev. Spomenuli ste reformu obiteljskih mirovina i vrlo značajne iskorake po tom pitanju koje također dio izbornog programa HDZ-a koji je kasnije prešao u program Vlade RH. Dakle što je tu ostvareno, automatski uvećanje 10%-tno uvećanje obiteljskih mirovina ali isto tako i mogućnost kombiniranja cijele osobne i 27% mirovine od preminulog što je itekako veliki i značajni iskorak u mirovinskom sustavu s obzirom da ta mogućnost nikad prije nije postojala. Što se tiče projekta ove Vlade Zaželi odnosno projekta Ministarstva rada koji je u potpunosti osmišljen u tom ministarstvu koji je iznimno

potpredsjednice, uvažena kolegice Burić, da. Često se ovdje u Hrvatskom saboru čuju riječi da pojedini zakon pogotovo sad u zadnjih mjesec, dva dana koji se donose, da su obojeni nekakvim predizbornim PR-om ili ne znam s čim, no moramo biti svjesni da za donošenje zakona treba ti prije svega politička odlučnost i treba ti konsolidirani proračun. Vlada RH je evo u ovih nekoliko godina uspjela upravo o tome i riješila ja bih rekao probleme koji su 30 godina bili prisutni, od obiteljskih mirovina, od podizanja naknada za invalide, inkluzija, obiteljska mirovina, na kraju krajeva i ovaj zakon koji donosimo danas, mislim da on ima tu poruku prije svega pomoći najugroženijim ljudima koji žive u Hrvatskoj, ne na način dodvoravanja nego na

ispričavam se, Ivanoviću, ispričavam se. Zato što vam je nadimak Laco pa eto, ovaj. Moje isprike. Dakle što se tiče konsolidacije, da i ja bih tu posebno naglasila da je u vrijeme ove Vlade, da su konsolidirane i osnažene javne financije i upravo zbog toga i upravo zbog toga mi imamo nikad veći kreditni rejting. Sjetimo se da ne tako davno je taj kreditni rejting u vrijeme Vlade SDP-a bio na razini smeća. Međutim konsolidacijom javnih financija, osnaživanjem javnih financija mi smo došli do toga u stvari da,

Slijedeća pojedinačna rasprava, zastupnica Dalija Orešković. Nema je, gubi pravo na raspravu. Nakon nje prijavljen je kolega Erik Fabijanić, izvolite zastupniče. Poštovani kolegice i kolege, vezano za izmjene ovoga zakona čovjek ne bi trebao imati ništa protiv. Razlog je tome što se smanjuje dakle razdoblje uvjeta za dobivanje nacionalne naknade kao uvjet stanovanja, dakle trajnog prebivališta s jedne strane i isto tako povećava se iznos naknade. I to je dobro. Ali uzeti to kao nešto što je izuzetno izvanredno dobro pa baš i nije tako. Ja sam o tome govorio i u prvom čitanju jer se u čl. 4. tog zakona koji nije predmet ovih izmjena spominje jedna stvar, a to je da na tu naknadu imaju pravo samo i isključivo hrvatski državljani s trajnim prebivalištem u RH. Hrvatska je u međuvremenu postala punopravna članica EU, još i kod pisanja ovog zakona je to već bila i to se kosi s odredbama EU konkretno kosi se sa Uredbom 883 od 2004. godine Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja iste godine u kojemu stoji da po pitanju socijalnih davanja građani EU s trajnim prebivalištem u pojedinoj državi pa tako i Hrvatskoj imaju ista prava kao i državljani te države. Dakle mi smo izmijenili brojke, izmijenili smo uvjete, a to pravo nismo proširili sukladno europskim propisima. Dakle ovaj zakon je bio diskriminatorski i ostao je diskriminatorski. Ja sam naveo i konkretne slučaje. Govorio sam i o sudskoj praksi u Njemačkoj koja je iste te stvari radila i gubila sporove ovaj, na Europskome sudu. Ja se toplo nadam da u jednom od idućih saziva ćemo napravit jedan europski zakon koji se neće odnositi na isključivo na dakle, gdje kriterij neće bit državljanstvo nego trajno prebivalište u pojedinoj zemlji EU. Dakle tom dijelu se neću ponavljati. Dakako da kao što rekoh ovo što sam sad govorio nije predmet izmjene i dopuna ovog zakona ali vidim da su se kolege za ovom sabornicom dotaknuli čitav niz stvari koje su vezane za, za mirovine i mirovinski sustav, što po meni, okej može biti i dobro, ali uvijek postoji jedan ali, dakle mi ovdje govorimo o mirovinskoj reformi, govorimo o nacionalnoj naknadi za starije osobe koji opterećuju HZMO. Da se mi razumijemo, nacionalna naknada za starije osobe je čista socijalna kategorija, ona bi trebala ić preko Zavoda za socijalnu skrb. To je jedan moj stav, to je jedno. Drugo, kad mi govorimo i busamo se u prsa o nekakvom povećanju obiteljskim mirovina, ajmo se mi ugledat u Europu, al ako se idemo ugledan u Europu mi govorimo sada uz osobnu mirovinu može se dobit dio obiteljske, dio obiteljske po hrvatskim propisima dakle čitava obiteljska je 70% od teoretski mirovine nositelja osiguranja. E mi smo tih 70% sveli na 27% i sada kada vi izračunate da je to 27%:70% onda je to puno manji postotak, al lako nam je reć da dakle ovo je otprilike 10-tak posto u odnosu na teoretsku mirovinu nositelja osiguranja koji je preminuo, koji je možda bio korisnik mirovine, možda nije bio korisnik mirovine, de facto to su mrvice. A ako se već želimo ugledati u zemlje EU, barem starijih zemalja članica, onda ćete vidjeti da je ovo čista mizerija, da to nije nikakav, nikakvo čudo Isusovo, u Italiji vam je to 60%, dakle uz osobnu mirovinu obiteljska mirovina iznosi 60%. I ne samo to, nema i dobne granice od 65.g., niti 50.g., niti je uvjet da, da se može i prije te dobne granice dobit obiteljska mirovina ovisno o broju djece, nego se dobiva odmah, di nema ne kompatibilnosti sa radom i ne radom odnosno primanje mirovina, a mi smo udovicama dozvolili da može radit najviše pola radnog vremena i primat svoju mirovinu i mi to gledamo kao neki strašni napredak. Ugledajte se malo, kad mi govorimo o mirovinskim pravima obiteljskih mirovina, ugledajmo se malo u Francusku, ugledajmo se malo u Italiju, ugledajmo se malo u Njemačku. Te mrvice koje smo dali to ne znači da ne možemo više. Ali hoću reći jednu stvar, bolje išta nego ništa. Ali da je to razlog za hvalu i za velika dostignuća ove Vlade, da izvinete okej, napravili smo nešto, ali ovo što se govori da su to ne znam kakva postignuća, pa iskreno da vam kažem ako se usporedimo sa nekim zemljama sa kojim se stalno želimo uspoređivat onda je to da izvinete još uvijek hrvatska sramota, evo zahvaljujem. Hvala vam. Idemo na posljednju pojedinačnu raspravu, zastupnica Juričev-Martinčev, izvolite kolegice. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovani državni tajniče, ravnateljice, kolegice i kolege, pa mislim kad se govori o prijedlogu Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe odnosno o ovom prijedlogu izmjena i dopuna da bi trebali jednoglasno je prihvatiti u ovom HS jer ono samo donosi više i bolje ovoj ja bi rekla najugroženijoj kategoriji. Kad se malo vratimo unatrag prisjetit ćemo se da je zakonodavac predlažući ovaj zakon planirao da će biti potencijalnih korisnika oko 50 sa rujnom 2023., kao što imamo u prilogu ovog zakona vidimo da je ukupno 7, nešto više od 7 tisuća korisnika, uglavnom su žene, gotovo 65%. Pretpostavlja se da je najviše korisnika u ruralnim područjima, a ovo je naknada koja se može dobiti isključivo na zahtjev korisnika, pa bi ja i ovom prilikom apelirala na sve nas i sve one koji znaju za ovu mogućnost da sve one potencijalne korisnike koji imaju poznanike, prijatelje, posebno kažem u ruralnim područjima i za pretpostaviti je da brojni korisnici nisu ni educirani, ni obrazovani da bi znali ili/i da prate naše propise, pa možda i ne znaju za tu mogućnost, da ih savjetuju da podne…, da idu na podnošenje takvog zahtjeva, naravno u skladu sa zakonskim mogućnostima ono će im biti i odgovoreno. Uvjete za ostvarivanje prava na na nacionalnu naknadu odnosno prihodovni cenzus se u ovim izmjenama i dopunama podiže na dvostruki iznos nacionalne naknade odnosno 300 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024.g.. Ako to stavimo u kontekst u onoga što smo imali dosada, znači dosada smo imali isključivo kaže, osoba može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu ako korisnik ili član, po članu kućanstva ima prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno da ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade, a znamo da je ona bila 800 kuna itd., znači imamo 24%-tno povećanje, a sad i dvostruki iznos, što znači da za 150% podižemo prihodovni cenzus, šta je iznimno, iznimno bitno i sigurno će pomoći brojnim našim sugrađanima koji su u takvoj situaciji. Malo sam se informirala, npr. naše braniteljske mirovine koje su, ne, ne govorim o invalidskim braniteljskim mirovinama nego samo o braniteljskim mirovinama, one su negdje oko 500 i nešto eura, što znači da su niže od 600 eura i supruga jednog našeg branitelja koji nije išao u invalidsku braniteljsku mirovinu sada će prema ovom moći ostvariti ovu naknadu za razliku od toga da ranije to nije bilo moguće. Znači ono što je predlagatelj i tražio da se poboljša kvaliteta života naših starijih osoba koje tijekom radnog vijeka zbog različitih okolnosti nisu uspjele osigurati prihod za starost, koji nemaju mirovinu, ne osiguravaju ni druge prihode i žive u kućanstvu s nedostatnim primanjima, sada će to biti moguće. Podsjetimo da je Vlada RH donijela i Strategiju socijalne skrbi za starije osobe kojim je između ostalog upravo bilo predviđeno uvođenje ove nacionalne mirovine za sve one koji ne ostvaruju mirovinu ili kao što se već pričalo i prema Zakonu o socijalnoj skrbi nemaju ni zajamčenu minimalnu naknadu. Ono što bih posebno istakla i ponovno se vratila da su to uglavnom žene i to žene iz razloga jer su znatno manje sudjelovale u plaćenom radu izvan kuće. Znamo da brojne žene su ostale kući zbog svoje djece. Ako govorimo o ruralnim područjima možemo reći da uglavnom žene nisu bile ni dovoljno obrazovane što znači da su mogle prihvatiti samo neko radno mjesto koje bilo znatno manje plaćeno. Ako govorimo o ruralnim područjima tamo nemamo i dovoljno dobru skrb ni brigu o djeci predškolskog odgoja tako da su zbog toga morale ostajati kući. Znamo kakve su nam veze sela i ruralnih područja sa centrima gdje mogu naći svoja nova, svoja radna mjesta. Sve su to bili razlozi zašto su žene upravo ostajale kući i sad naravno kad su došle u godine da ne mogu više ni ono malo privređivati na način koji su privređivale one nemaju nikakve primanja i ovo je novo pravo koje je predložila Vlada i koja je uvela u pravni sustav upravo za takve osobe. Dalmaciji i u priobalju gdje je osnovna grana turizam jako često su takve osobe, da ne kažem i uglavnom žene radile sezonski u ljetnim mjesecima, bile su čistačice, konobarice, sobarice i Imale su primanja ili su bile ako su uopće i bile prijavljene na svega tri mjeseca rada, tako da im je trebalo jako puno staža da one ostvare ovih minimalno 15 godina radnog staža. Trebalo je ako ćemo tako računati čak i 60 sezona. Takvih osoba na Zavodu za zapošljavanje starije od 50 godina koje se jako teško zapošljavaju ima jedna trećina. Zato sam malo prije i u replici istakla hvale vrijedan projekt program program Zaželi koji je na takav način kao što je rekla kolegica zaposlio 22000 žena. Znači, ne samo da je napravio veliki iskorak i pomogao starijim osobama kojima su kojima su one pomagale i dolazile u kuću, skrbile o njima već je značio jako puno i tim ženama koje se ne bi mogle na bilo koji drugi način Kad sam već spomenula i taj program Zaželi i umirovljenike nedavno smo imali i potpis za 18 novih centara za starije. Oko 160 milijuna eura je predviđeno za realizaciju tih projekata i po projektima i predanim kandidaturama na takav način Republika Hrvatska će dobiti oko 1800 novih mjesta. Malo prije sam spomenula također i zajamčenu minimalnu naknadu. Naime, Zakon o socijalnoj skrbi, zajamčena minimalna naknada to je pravo na novčani iznos kojim se osiguravaju osnovne životne potrebe samaca ili članova kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. I kada se donosio ovaj zakon jako je trebalo paziti na taj način da se ova dva prava ne preklapaju, a opet da i jedan i drugi na neki način bar minimalno sredstava osigura tim korisnicima i jednih i drugih. Važno je napomenuti da se kod utvrđivanja kriterija uzima u obzir i dohodovni, prihodovni cenzus i to upravo ove izmjene i dopune u znatnom povećavaju, ali u tome se ne uračunavaju doplatak za pomoć i njegu druge osobe, osobna invalidnina iz sustava socijalne skrbi, invalidnina hrvatskih branitelja i civila žrtava rata, naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu iz mirovinskog sustava i druge naknade koje ne podliježu oporezivanju. Mislim da se to malo isticalo u ovoj raspravi, a bitno je napomenuti da iz straha da neki od potencijalnih korisnika ove naknade iz tog razloga ne podnese zahtjev i ne ostvari pravo koje mu po ovom zakonu pripada. Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja. I ja bih tu podcrtala još jedanput da je ova Vlada jako puno učinila. Naravno da naši umirovljenici zaslužuju još više i bolje, međutim nije zanemarivo i ponovno podcrtati da je prosječna mirovina rasla za 53%, a najniža za 67% odnosno 140 eura. Također i korištenje obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu je moguće s time da se i povećala obiteljska mirovina za 10%, a imali smo i zbog problema u kojem smo se svi zajedno našli i energetske krize i covida i slično i jednokratna novčana primanja koja su isplaćena za 700 000 umirovljenika. Hvala. Hajmo sa replikama. Prva je zastupnica Jelkovac, izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev iz vaše rasprave ono što mislim da svakako treba naglasiti još jednom da je ovo u stvari socijalna naknada, a ne mirovina i to za one naše starije sugrađane koji su u onoj starosnoj dobi da više ne mogu raditi, a za život nisu stekli uvjete za mirovinu, tako da ne treba uspoređivati iznose. I također mislim da je ono što je značajno reći da je ova Vlada brojne socijalne naknade u svom mandatu povećavala, pa tako povećava sada ovim prijedlogom i ovu naknadu i mislim da, ona će se usklađivati naravno svake godine i indeksirati. I mislim da je vrlo značajno to da na to imaju pravo kao naknadu oni koji nemaju ostalih prava, ali ne isključuje ove druge socijalne naknade koje ste nabrojili. Mislim da je to značajno da mnogi to zaboravljaju. Ono što je najavio državni tajnik, a to je da će

ova Vlada je već pokazala. Znači da stvoreni su uvjeti da sad možemo govoriti i ponuditi iznos od 150 eura. Ranije smo svega 800 kn osigurali za ovakvu naknadu. Ranije, znatno prije toga uopće nije bilo tog prava. Prema tome kada se stvore uvjeti da ta naknada bude još viša,

Hvala lijepa potpredsjednice. Uvažena kolegice Juričev Martinčev, zakonom koji je na snazi je propisano da će ministarstvo nadležno za mirovinski sustav u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona, provesti naknadne procjene učinka. Iz analiza možemo vidjeti da od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade, žene čine gotovo 65%. 4.569 žena. Vi ste u raspravi naveli puno tih razloga zbog čega to je tako ali mi smo svjedoci i da je mirovinskom reformom u mirovinski sustav uveden institut dodatnog staža staža prema kojemu se majkama i posvojiteljicama prilikom izračuna visine mirovine dodaje i 6 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete. tu do sada iskoristilo 64.073 korisnice tu je još program Zaželi koji je gotovo svakodnevno možemo čuti u kontaktu kad idemo kroz naše općine i gradove koliko je bitan …/Upadica Glasovac: Hvala./… Hvala lijepo. Kolegice Maksimčuk da, govorila sam o naknadi za starije osobe, o nacionalnoj naknadi za starije osobe i istakla da su se radi uglavnom o ženama kao i o razlozima zašto žene posebno u ruralnim krajevima nisu bile u mogućnosti ili uopće ostvariti neki radni staž, a pogotovo ne više od 15 godina. Ovo o čemu vi govorite je hvale vrijedno i sigurno će pozdraviti svaka mama, evo i ja kao majka troje djece i meni isto znači tih godinu i po koje ću dobiti više odnosno 2% više na mirovinu s obzirom na, na broj rođene djece međutim svi oni koji koriste ovu nacionalnu naknadu, one bez obzira koliko su rodile, one ne mogu koristiti to pravo. Dobro je da i one koje nisu bile u sustavu rada, nisu ostvarile 15 godina, bar na ovakav način ostvare neki prihod. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice Branka Martinčev Juričev. Evo uvijek treba isticat da stvarno ni jedna Vlada do sad nije uvela nacionalnu naknadu. Po prvi put je to napravila ova Vlada i nacionalnu naknadu počela isplaćivati od 2021. godine. Vi ste u vašoj raspravi spomenuli i 18 ugovora koje je Vlada uručila za izgradnju centra za smještaj starijih osoba tako da veseli evo da će se povećati i ti smještajni kapaciteti i u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ono što vas želim pitati, smatrate li da će dodatno ovo unapređenje ovim zakonom podizanjem nacionalne naknade za 150 eura, da li će to imat negativne učinke na motivaciju za plaćanje doprinosa i na participaciju žena na tržištu rada, o tome ste govorili upravo u vašoj, vašoj raspravi. **Glasovac, Hvala lijepo kolegice Baričević. Mislim da ne. Da ipak nije za usporedbu iznos od 150 eura sa bilo kojom drugom mirovinom. Prema tome sve one žene koje su u mogućnosti ić na tržište i stupiti u radni odnos i ostvariti uredno svoju mirovinu. Evo malo prije je kolegica Maksimčuk spomenula ova Vlada motivira i na takav način majke, žene da im daje mogućnost i dodatni staž odnosno postotak na mirovinu tako da sigurno prije 800 kn, sad ni ovih 150 eura neće biti motiv ostati kući i čekati svojih 65 godina starosti da bi tako nešto ostvarili. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnica Burić. Zahvaljujem poštovana kolegice Juričev Martinčev. Ja mislim da još jedanput treba posebno naglasiti činjenicu da nacionalna naknada za starije od 65 godina nije mirovina i da to pravo nije iz mirovinskog sustava, budući da potencijalni korisnici nacionalne naknade nisu ostvarili niti minimum za ulazak u mirovinu. I upravo zbog te činjenice mislim da nije dobro dovoditi u korelaciju indeksiranje nacionalnih naknada i s druge strane mirovina jer svako od tih prava u stvari podrazumijeva drugačiji način indeksiranja i to s razlogom pa vas molim u stvari vaš komentar vezano uz indeksiranje koje se veže uz potrošačke cijene koje se odnosi na nacionalnu naknadu, a ono indeksiranje koje se odnosi na mirovine, dakle ima dva parametra, a to je i rast plaća …/Upadica Glasovac: Hvala./… i potrošačkih Hvala lijepo. Pa mislim da ste kolegice Burić već dosta toga rekli samo u svom pitanju. Ovom sad izmjenom i dopunom zakona povećava se naknada za 24%. Sa mirovinom možemo biti zadovoljni što se ona svo ovo vrijeme prosječna, povećala za 53% odnosno najniža za 67%. Ona se financira iz mirovinskog sustava. Ovo je jedno novo pravo koje je uvela upravo Vlada od od nedavno i omogućila je novi prihod i novu pomoć kao što sam rekla onima koji nisu bili ni minimalno 15 godina zaposleni, nisu ostvarili ni 15 godina radnog staža, a imaju više od 65 godina po ovim statistikama. Uglavnom evo kažu da su i stariji od 73 godine. Ivanović, replika. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Uvažena kolegice. Ja mislim da bit svakog zakona je da on obuhvati sve one za koje se donosi. Vi ste dijelom u svojoj raspravi upravo ukazali na jedan od problema koji bi se mogao a to je da većina ovih korisnika dolazi iz područja ruralnih krajeva i pitanje je koliko su pratili, koliko prate sve ovo što se događa, ovaj problem koji je i državni tajnik iznio i riješio se kroz zakon da Hrvatske pošte budu te koje će nositi i uručivati nacionalne naknade za starije. U svakom slučaju treba raditi na toj edukaciji, to je izazov i za udruge koje se bave sa ovom ovom skupinom naših građana da kroz jednu širu, rekao bi medijsku kampanju, uđemo u svaku kuću, u biti da svi oni koji imaju to pravo da ga i ostvare. Na kraju krajeva cijeli zakon…/Upadica Glasovac: Hvala./…se i Hvala lijepa. Točno kolega Ivanović, zadatak je svih nas da upoznamo sve one potencijalne korisnike nacionalne naknade za starije osobe, da im pomognemo da se da se obrate ministarstvu, da se obrate sa zahtjevom i da ostvare svoje pravo koje im ovim zakonom pripada. Sada još veći ima i motiv i vjerujemo da će biti neusporedivo više korisnika s obzirom da je prihodovni cenzus znatno viši, znači dosad je bio po članu obitelji onoliki kolka je naknada, ona je iznosila 800 kuna, sada je dvostruka naknada, a i naknada se povećala za 24%, što znači da svi oni koji imaju, npr. supružnici jel ako imaju manje od 600 eura imaju pravo jedno na ovu nacionalnu naknadu. **Glasovac, Sabina Zahvaljujem. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev, ja bi samo htjela ukazati na nekoliko kontradikcija iz vašeg izlaganja, zapravo ne konkretno iz vašeg nego općenito vaših kolega koji se tiču programa „Zaželi“. Naime, program „Zaželi“ de facto bi trebao biti program potpore starijim osobama, a on je se zapravo naziva i ajmo reć pravno gledajući jest program, program potpore zapošljavanju žena. E sad, ako je to jedini program potpore zapošljavanju žena koji imate to onda govori zapravo da vi ulogu žena vidite samo u pružanju skrbi, prelaska s neformalne na formalnu skrb koja je, i tu dolazimo do druge kontradikcije, jedna od najlošije plaćenih zanimanja i znači onda gurajući žene isključivo u jednom sektoru, sektoru formalne skrbi koji je jako plaćen sektor u Hrvatskoj, dolazimo naravno do prekarnih poslova kao što jesu poslovi program „Zaželi“ i do malih mirovina koje proizlaze iz takvih poslova. No moje pitanje vama je da li možete molim vas navesti još jedan program potpore zapošljavanja žena van sektora

Prema tome, sve one žene koje su na Zavodu za zapošljavanju ako se odluče samozaposliti dobit će veliku potporu, pogotovo ako su žene, to imate na Zavodu za zapošljavanje program koji se odnosi samo na žene i ima veću stimulaciju i viša inicijalna sredstva nego šta to imaju ako je u pitanju naš muški kolega. I posljednja replika na vaše izlaganje, zastupnik Bačić. a to je da je većina osoba koje ostvaruju upravo pravo na ovakvu nacionalnu naknadu se nalaze u ruralnim područjima, možemo gledati našu Dalmaciju, to je većinom Dalmatinska zagora i dosta tih osoba živi sami i kolega Ivanović je na tom tragu spomenuo i postavio vam pitanje, možda ne bi bilo loše da samo ministarstvo napravi određene aktivnosti vezano za promociju upravo ovakve naknade jel upravo te same osobe, posebice ako su starije, starije dobi, što u ovom slučaju i je i žive sami, teško dolaze do određenih informacija i ja mislim da bi tu možda trebali biti puno aktivniji jel teško da takva osoba može znati upravo sva prava koja može ostvariti, a ne bi bilo loše možda da i samo ministarstvo se aktivnije tu uključi, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, u pravu ste i evo kad malo pogledam i vaša Splitsko-dalmatinska županija ima oko 560 korisnika, ako to usporedimo sa nekim drugima to je znatno više nego ne znam u drugim, evo čak i u mojoj Šibensko-kninskoj itd., međutim često znaju reći da mi zastupnici vladajuće, ističemo, pričamo o uspjesima, o ovome, o onome, a očito nedovoljno pričamo jer da mi tako puno pričamo onda bi sigurno svi ovi naši potencijalni već podnijeli zahtjev. Da je u pitanju oporba oni bi to jako, jako dobro znali plasirati, pa evo kritika i meni i vama. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam. I sad imamo jednu prijavu za završnu riječ, zastupnica Maksimčuk u ime Kluba HDZ-a govorit će 5 minuta, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dopustite da još jednom završno u ime Kluba HDZ-a kažem nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Danas smo mogli čuti dosta toga, bilo je konstruktivnih prijedloga, ali bilo je i puno toga što ne stoji, pa da odmah to demantiran, da je ovo predizborni trik HDZ-a. Ovaj zakon je donesen 2020.g., da, on je bio u programu moje stranke i mi smo ga ispuniti. Isplata nacionalne naknade započela je 1. siječnja 2021.g. s mjesečnim iznosom od 800 kuna. Prema zakonu pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin s navršenih 65.g. života i s prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od 20.g., isti ne smije biti korisnik mirovine, prihodi njihovog kućanstva ne prelaze, ne smiju prelaziti iznos nacionalne naknade, ne smiju biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te nije mogao sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i nije mu moglo biti priznato pravo na uslugu smještaja. Donošenju ovog zakona prethodile su analize i usporedbe obuhvat osoba s najnižom mirovinom. Kako u RH postoji institut zajamčene minimalne naknade, institut najniže mirovine slijedom toga RH se opredijelila za institut nacionalne naknade za osobe starije od 65.g., a koje nisu osigurale prihod za starost iz sustava mirovinskog osiguranja. Prilikom donošenja zakona procijenjen je broj korisnika za 2021.g. i za 2022.g., sve procjene su izrađene temeljem javno dostupnih podataka. Zakonom je propisano da će ministarstvo nadležno za mirovinski sustav u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona provesti naknadne procjene učinka što je i učinilo. Naknadnom procjenom tj. analizom po statističkim podacima koje vodi zavod u rujnu 2023.g. evidentirano je 7057 korisnika nacionalne naknade, od ukupnog broja korisnika nacionalne naknade žene čine većinu odnosno 64,65% što je 4562 žene, muškarci 35,35% što je 2495 muškaraca. Prosječna dob korisnika je 73 godine, najveći broj korisnika je s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije 1237, Osječko-baranjske 594, Splitsko-dalmatinske 574, Vukovarsko-srijemske 546. Od početka primjene zakona do 16. listopada ove godine podneseno je 16318 zahtjeva na temelju kojih su ukupno 8413 osoba ostvarile pravo na nacionalnu naknadu. Iz podataka je moguće vidjeti da je 52% pozitivno riješenih zahtijeva, njih 48% koji su odbijeni, odbijeni su zbog visine propisanog cenzusa njih 54%, 15% zbog neispunjavanja uvjeta prebivališta i 10% zbog nenavršene starosne dobi. U okviru naknade procjene učinaka, učinka te nakon dobivenih rezultata utvrđena je potreba ublažavanja uvjeta i to uvjeta prebivališta i povećanje prihodovnog cenzusa. Kako su korisnici nacionalne naknade osobe starije od 73 godine u većini slučajeva su iz ruralnih područja, otežanim im je pristup bankama i bankomatima, istima će se omogućiti isplata nacionalne naknade putem pošte, naravno uz zahtjev korisnika, zavod će zakonski urediti povrata nepripadno doznačenih sredstava. Nakon ublažavanja propisa pravo na nacionalnu naknadu imat će osobe uz uvjet neprekidnog prebivališta na području RH snižava se s 20 na 10 godina, prihodovni cenzus podiže se na dvostruki odnos sa 150 na 300 eura, iznos nacionalne naknade povećava se sa 120 na 150 eura što je povećanje za gotovo 25%. Novim izmjenama omogućena je isplata nacionalne naknade i putem pošte. Ublažavanjem uvjeta isplatom putem pošte očekuje se veća dostupnost ciljanoj populaciji što će zasigurno povećati broj korisnika ove naknade. Slijedom svega navedenog Klub zastupnika HDZ-a prihvat će donošenje ovog zakonskog prijedloga. Hvala kolegice. Zaključujem raspravu i o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava i članka 172. a u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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

Slijedeća replika, zastupnik Ivanović.

Zastupnik Ivanović, replika.